Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 29. seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Jani Prednik, Franc Jurša, Franci Kepa, Aljaž Kovačič od 10. do 12. ure.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

Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci! Kot veste, je Državni svet z nenavadno visokim deležem sprejel veto na omenjeni zakon. To izglasovanje presega te običajne delitve, zgolj nekaj svetnikov je bilo proti temu vetu. Zakaj je temu tako, bom poskušal v teh dveh minutah odgovoriti. Državni svet se je naslonil na stališča, ki jih je oblikovalo ministrstvo za izobraževanje. Kot veste, je ministrstvo za izobraževanje zavrnilo ta zakon z izključno strokovnimi utemeljitvami, ki so ki so problematične, kar se tiče ciljev, ki jih želijo spremembe zakona zasledovati. Na odboru je ministrstvo to tudi jasno in natančno pojasnilo. Verjetno to stališče tudi poznate. Gre za zaostrovanje pogojev, pod katerimi je mogoče v šolah z italijanskim učnim jezikom dobiti službo za učitelje, učiteljice; pa tudi za zaostrovanje pogojev v znanju italijanskega jezika za vse ostale zaposlene, začenši s čistilkami, administracijo, računovodstvom in drugim osebjem. Dve dejstvi izhajata iz tega ali pa dve posledici iz tega zakona. Šole z italijanskim učnim jezikom so že do sedaj zelo težko zagotavljale kakovostne učitelje, ker jih seveda s temi pogoji ni bilo na voljo že do sedaj. Hkrati se pa z uvajanjem nekaterih specifičnih pogojev, ki jih sicer slovenski izobraževalni sistem ne pozna, na nek način poglabljajo razlike glede na ta del izobraževalnega sistema. Čeprav tudi v zakonu, ki zagotavlja izobraževanje obema manjšinama, jasno piše, da je ta del izobraževanja integralni del slovenskega izobraževalnega sistema, se zdi, da tukaj nastajajo povsem nepotrebne razlike. Tisto, kar je še bistveno, je odgovor na vprašanje, ali ta skrajna zaostritev v oblikovanju pogojev pravzaprav prinaša cilje, ki jih seveda italijanska skupnost upravičeno pričakuje, to je čim večjo kakovost znanja italijanskega jezika v šolah z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji. Namreč problem teh šol je, da ima izrazito mešano populacijo učencev in dijakov, ki hodijo – od teh migrantov, Rusov, Ukrajincev, kogarkoli, ki pa ne vstopajo v ta proces z maternim italijanskim jezikom, ampak se praktično učijo italijanščine od začetka. In ta problem seveda verjetno znižuje raven kakovosti same komunikacije v v italijanskem jeziku. To vprašanje z izrazitim pragom, ki bo povzročal težave pri zagotavljanju strokovnjakov in verjetno padcu kakovosti, zaradi tega ne more rešiti. Je pa jasno, da bo treba bistveno več učiteljev in učiteljic dobiti iz Italije, ker take pogoje v Sloveniji bo izpolnjevalo bistveno manj ljudi. Pri teh, tako kot smo dobili številne dopise, je pa neka praksa, da pa ne znajo slovenskega jezika, ko pridejo na italijanske šole, čeprav bi morali seveda obvladati oba, tudi jezik okolja; in za to dobivajo celo dodatek. Ta problem je po moje napačno zastavljen in povzroča težave s poglabljanjem razlik, ne prinaša pa rešitev. Mi menimo, da bo tudi sama rešitev maternega jezika, ki ga skupni evropski jezikovni okvir ne pozna, prinesla še dodatne težave. Hvala lepa. Zahtevo je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Za predstavitev mnenja odbora dajem besedo podpredsednici Mojci Škrinjar. Hvala lepa, predsedujoči. Pozdravljeni, kolegice, kolegi in gledalke in gledalci! Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na 43. nujni seji 24. 1. 2022 obravnaval zahtevo Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, ki sta ga Državnemu zboru v obravnavo predložila poslanca Felice Žiža in Ferenc Horváth in ga je ta sprejel na 93. izredni seji 13. 1. 2022. Zakonodajno-pravna služba je zakon preučila skladno s svojimi pristojnostmi. Njena predstavnica je povedala, da ugotavlja, da se navedbe Državnega sveta o zahtevi za ponovno odločanje nanašajo na vprašanja, povezana s presojo primernosti zakonske ureditve, ki so vsebinske narave. Vsebinske navedbe v zahtevi pa presegajo okvir nalog te službe, ki jih določa 27. člen Poslovnika Državnega zbora, zato se do navedenih utemeljitev in s tem tudi do zahteve Državnega sveta ne opredeljuje. Uvodoma je zakon predstavil predstavnik Državnega sveta. Za njim je svoje stališče predstavil predstavnik predlagatelja, ki je med drugim povedal, da gre pri zakonu za uresničevanje 64. člena Ustave, ki ureja posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji, saj je bil do sedaj le delno uresničen. Pojasnil je, da so že leta 2018 na Zavodu za šolstvo v sodelovanju z ministrstvom potekali preizkusi znanja ter da je bil zakon pripravljen v sodelovanju z ravnatelji, profesorji in ostalimi strokovnjaki, zaposlenimi v šolah na dvojezičnem področju. Poudaril je, da se bo z zakonom uresničila le ustavna pravica glede učnega jezika. Sledila je razprava, v kateri je član odbora menil, da je bil zakon v letu 2018 spremenjen ravno zaradi težav pri zaposlovanju ustreznih kadrov, zaradi česar je bila zahtevana nižja stopnja znanja jezika, stanje glede zaposlovanja pa se še do danes ni spremenilo. Prav tako se mu ni zdelo primerno, da diplomanti terciarnega izobraževanja, ki so zaključili študij italijanskega jezika, slednjega ne bodo mogli poučevati brez opravljenega preizkusa znanja italijanskega jezika. Opozoril je tudi na neenako obravnavo zahtevanega znanja za italijanske učitelje v zamejstvu, na to, da Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti ni podala mnenja na zakon, ter na veliko število dodatnih podanih negativnih mnenj. Članica odbora pa je pojasnila, da je večjezičnost v Evropi postala potreba in da bo na tem področju v bodoče potrebno še veliko dela. Menila je, da globalni svet zahteva dodatno znanje jezikov zunaj Evrope ter da je slednje povezano tudi s kulturo sogovornika. Opozorila je na to, da mora tisti, ki poučuje tuj jezik v Sloveniji, dobro znati tudi svoj materni jezik ter da že sedaj obstaja strokovni izpit za učitelje na celotnem področju, ki vsebuje znanje slovenskega jezika, pedagoški nastop ter znanje zakonodaje. Glede težav s kadri pa je pojasnila, da te izhajajo že iz leta 1996, kjer je bila do takrat za poučevanje dovolj današnja prva bolonjska stopnja, po tem letu pa je bil potreben tedanji univerzitetni študij. Zaradi tega je nastala velika vrzel, pri kateri so si šole pomagale z zaposlovanjem ljudi, ki še niso imeli končane celotne izobrazbe, kar Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ob določenih pogojih še vedno dopušča. Ob koncu je izrazila željo, da bi bila kakovost znanja jezika recipročno uveljavljena tudi na italijanskem ozemlju. Po opravljeni razpravi je odbor sprejel mnenje, da je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja ustrezen, ker je zanj glasovala večina vseh članic in članov odbora. Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavniku predlagatelja Feliceju Žiži. Spoštovani predsednik Državnega zbora, hvala za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi, lep pozdrav. Lepo pozdravljam tudi vse ostale prisotne v dvorani. Egregio Presidente della Camera di Stato, grazie per la parola. Un cordiale saluto a tutti i presenti. Ravnateljice in ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov z italijanskim učnim jezikom na območju občin, v katerih živi italijanska narodna skupnost, so v prejšnjem tednu

da so kot področni strokovnjaki sami zaznali kar velike težave glede uporabe italijanskega jezika strani učiteljev in strokovnih sodelavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov z italijanskim učnim jezikom in torej tudi sami s pomočjo drugih strokovnjakov pripravili in oblikovali predlog spremembe in dopolnitve Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Tako kot je že bilo rečeno in tako kot vemo vsi, avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost skladno z zakonodajo in z Ustavo imata pravico do vzgoje in izobraževanja v maternem jeziku. Imata tudi pravico do njegovega oblikovanja in razvijanja. Tako kot smo že večkrat povedali, obstoječi zakon, ki je bil sprejet leta 2018 z določenimi kompromisi, ker so bile tudi in vpeljane v tem zakonu, ki je sedaj veljaven, dobre rešitve, je v bistvu prišlo do kompromisa, da se to to znanje italijanskega jezika zmanjša na nivoju tujega jezika po SEJO, torej skupnem evropskem jezikovnem okvirju, na nivo C1, kar je bilo takoj

in kakovost in kompetence učiteljev, ki nimajo pogojev, da bi bili sprejeti v italijanske šole z italijanskim učnim jezikom, morajo opraviti preizkus znanja italijanskega jezika na nivoju C1, torej tujega jezika. Vemo, da jeziki se opredelijo v treh velikih kategorijah. Prva kategorija je jezik 1 oziroma tisti jezik, ki je učni jezik v šolah in lahko predstavlja materni jezik; jezik 2, ki je jezik okolja in se ga uporablja kot na primer na narodno mešanih območjih, kjer živita madžarska in italijanska narodna skupnost. Torej za nas je jezik okolja slovenščina, za slovenske šole in učence in učitelje na teh območjih je pa jezik okolja madžarščina oziroma italijanščina. Druga zadeva, ki je zelo pomembna, smo s tem veljavnim zakonom močno diskriminirani v primerjavi s slovenskimi šolami, šolami v Sloveniji, s slovenskim učnim jezikom. Slovenske šole, da bi seveda učitelji in strokovni delavci lahko bili za stalno zaposleni v šolah, morajo opraviti strokovni izpit, si noben niti ne misli, da bi kakovost samega izpita lahko bila na nivoju tujega jezika oziroma na nivoju C1 po kategoriji SEJO. Zaradi tega predlagamo, da ta 15. člen z ostalimi 14 členi, ki tudi povečujejo znanje italijanskega jezika s strani učiteljev slovenskega jezika in tehnično-administrativnega kadra in ostalih profesorjev, učiteljev za tuje jezike, se poveča na C1. To jim bo lahko dalo možnost, da bojo dobivali še dvojezični dodatek in bodo izboljšali tiste kompetence in ustvarjali boljše okolje v naših šolah, da se bo lažje in boljše učilo italijanski jezik in italijansko kulturo na višjem nivoju. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Branko Simonovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Hvala lepa za besedo, predsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim! V Državnem zboru smo 13. januarja letos sprejeli novelo Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, s katero se na novo določa ravni znanja italijanskega jezika, ki jo morajo imeti strokovni in drugi delavci v vrtcih in šolah na narodnostno mešanem območju ter način oziroma postopek dokazovanja znanja italijanskega jezika kot učnega jezika. S 44 glasovi »za« smo potrdili predlagano spremembo, ki raven znanja italijanskega jezika zvišuje. V Poslanski skupini Desus poudarjamo, da gre za višji nivo znanja italijanskega jezika v vzgojno-izobraževalnih zavodih z italijanskim učnim jezikom in za višanje nivoja znanja jezika za strokovne in druge delavce v teh izobraževalnih ustanovah. Poslanci Poslanske skupine Desus smo že ob sprejemanju novele poudarili, da na področju varovanja manjšinskih skupnosti ravno pravica do ohranjanja in rabe manjšinskih jezikov tako v zasebnem kot v javnem življenju predstavlja magistralno pravico manjšin. Da se jezik narodnih skupnosti lahko kvalitetno ohranja, je nujno potrebno kvalitetno izobraževanje, kar se seveda implicira tudi v ustrezni stopnji znanja jezika narodnosti tistih, ki poučujejo. S tem se v Poslanski skupini Desus absolutno strinjamo in verjamem, da temu nihče ne more oporekati. Drugo vprašanje pa je, kakšen nivo jezika naj se predpiše za strokovne in druge delavce v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Višji nivo jezika nedvomno omogoča še kakovostnejše izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, ki je, kar še enkrat poudarjam, eden ključnih dejavnikov za nadaljnji obstoj in razvoj narodne skupnosti. O tem skorajda ni bilo razprave na Državnem svetu. Državni svet pa je izpostavil nepreglednost sistema glede praga nivoja znanja italijanskega jezika in pomanjkanje ustreznega kadra, kar pa je že vprašanje izvedbe tega predpisa. Je pa predlagatelj zakona poudaril, da je bila rešitev pripravljena skupaj z vsemi ravnatelji in pedagoškimi svetovalci, učitelji, s predsednikom Obalne samoupravne skupnosti, navsezadnje tudi s sodelovanjem ministra za izobraževanje, kar daje svoje težo predlagani rešitvi. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo zakon ponovno podprli. Menimo, da jezik narodnih skupnosti predstavlja eno od elementarnih pravic narodnih skupnosti. Višji nivo znanja v šolah in vrtcih pa po naši oceni še povečuje nivo zagotavljanja varstva pravic narodne skupnosti, ki je že danes na zmerno visoko ravni. Namreč večina drugih držav članic, bodisi iz vrst Evropske unije bodisi iz celotnega svetovnega zemljevida, si našo državo jemlje za zgled odličnosti na zagotavljanju človekovih pravic in temeljih svoboščin s področja manjšin.

Hvala lepa za besedo. V jezik se rodimo, poslušamo ga v materinem naročju, v objemu zaščitniške očetove roke, v igri s sovrstnicami in sovrstniki. Naš materni jezik nam zaznamuje miselne procese, omogoča jasno izražanje idej. Tujega jezika se lahko naučimo na podoben način le, če se gibamo v tujejezičnem okolju, da ga posvojimo in pričenjamo misliti o njem, se izražati kot v maternem. Če pa se ga učimo po šolsko, ga je treba osvojiti na drugačen način, preko logike vzorcev jezika, kot na primer preko nekega vmesnika. Ta način na povprečno treh urah tujega jezika v šolah na teden ni mogoč brez posebnega truda, da bi ne le razumeli besede, temveč tudi da jasno in logično izrazimo svoje misli. Dobro izražanje zahteva dodaten trud, to pa je študij tujega jezika ali pa življenje v tujejezičnem okolju. Tisti, ki poučuje tuji jezik, pa mora odlično obvladati svoj materni jezik, to pa zato, da če hoče ustrezno prevesti ne le besed, temveč prevesti tudi kulturo in logiko tega jezika, mora to znati povedati, mora to znati izraziti. In enako velja za jezik okolja. Ambicioznost je potrebna na področju znanja jezikov v Sloveniji nasploh, ampak ne le v Sloveniji, pač pa tudi na italijanskem ozemlju. Res si želimo, da bi bili v Italiji enako zahtevni do svojih zaposlenih v šolah, ki jih obiskujejo Slovenke in Slovenci. Vse to predstavlja tudi izziv za izobraževalne institucije, za fakultete, ki poučujejo slovenščino in italijanščino. Če želimo enakovredno soustvarjati Evropo, Evropo prihodnosti, moramo znati to tudi izraziti, se boriti za svoje ideje. To pa lahko zmoremo le tako, če znamo dobro jezik. Ne le da se prevajajo jeziki v Evropskem parlamentu, da bi razumeli lahko svoje sosede, svoje evropske sodržavljane, njihovo kulturo, je potrebno znanje jezika; in to dobro znanje jezika. To je velika naložba tako v samega človeka kot v celo družbo. Iz teh razlogov

Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav, spoštovane kolegice, kolegi! Na predlog Državnega sveta bomo ponovno odločali o noveli zakona, ki opredeljuje posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Že pri obravnavi predloga zakona po rednem postopku so se pokazale številne pomanjkljivosti, ki so bile izpostavljene tako s strani Državnega sveta, državnega sekretarja MIZŠ, tudi s strani Zakonodajno-pravne službe in nenazadnje tudi z naše strani v opoziciji. Vsi, ampak prav vsi smo opozarjali, da bo z zvišanjem zahtevnosti znanja za učitelje slovenskega jezika pri izobraževanju italijanske narodne skupnosti prišlo do pomanjkanja kadra za poučevanje. Naša opozorila so bila preslišana in to kljub temu, da se s to problematiko pomanjkanja kadra šole z italijansko narodno skupnostjo soočajo že danes. Poleg tega je sporno tudi določanje ravni materinskega jezika za strokovne delavce v šolah z italijansko narodno skupnostjo, nesprejemljivo pa je tudi dejstvo, da bi se raven znanja slovenskega jezika za te delavce določala ad hoc. Preizkusi znanja za materinščino ne obstajajo po nobeni priznani metodologiji. Prav tako Zavod Republike Slovenije za šolstvo in MIZŠ nimata vzpostavljenega certificiranja glede na skupni jezikovni okvir Sveta Evrope. Za to ima ustrezen kader in pa tudi finančno podporo le Državni izpitni center. Pri obravnavi predloga zakona je Zakonodajno-pravna služba izpostavila tudi, da novela zakona s spremembami neenakopravno ureja položaj za madžarsko narodno skupnost v vzgoji in izobraževanju. Znanje strokovnih delavcev bo tako za vzgojo in izobraževanje madžarske narodne skupnosti še vedno na ravni skupnega jezikovnega okvirja Sveta Evrope. Za italijansko skupnost pa bo kriterij maternega jezika. V LMŠ se močno zavzemamo za ureditev pravic manjšine, saj se zavedamo tudi problematik, s katerimi se sooča slovenska manjšina v zamejstvu. Vendar recipročnosti v tem primeru med Slovenijo in Italijo žal ni. V Italiji naj bi bila po besedah državnega sekretarja MIZŠ zahtevana raven znanja jezika slovenščine na ravni splošne mature, po drugi strani pa predlagatelj predlaga, da za slovenske učitelje, ki poučujejo v italijanskem jeziku, obvelja raven znanja maternega jezika. To za nas v LMŠ ni sprejemljivo. Zato smo že v obravnavi rednega postopka glasovali proti in tudi pri ponovnem odločanju o tem zakonu bomo v LMŠ glasovali proti. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Mag. Marko Koprivc bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Hvala lepa, predsednik. Spoštovane in spoštovani! Socialni demokrati smo že pri prvem odločanju o predlogu zakona na seji Državnega zbora navedli kar nekaj argumentov, zakaj predloga, ki sta ga vložila poslanca narodnih skupnosti, ne podpiramo. Strinjamo se tudi z navedbami Državnega sveta iz zahteve za ponovno odločanje. Danes ponovno poudarjamo, s predlogom zakona se neupravičeno zaostruje raven znanja jezika tako za učitelje kot tudi za strokovne, administrativne in druge tehnične delavce v vzgojno-izobraževalnih zavodih z madžarskim učnim jezikom. Socialni demokrati se sicer strinjamo, da mora biti kakovost izobraževanja in znanja jezika na najvišji možni ravni, vendar je to po našem mnenju zagotovljeno že sedaj z obstoječimi zahtevami glede znanja jezika. Prepričani smo, da bi predlagane spremembe prinesle več slabosti kot prednosti, postavlja pa se tudi vprašanje izvedljivosti predloga v praksi, saj je že sedaj izrazito pomanjkanje kadrov za posamezna delovna mesta na področju vzgoje in izobraževanja. Ravno zaradi težav pri zaposlovanju je bil zakon leta 2018 spremenjen, pa vendarle kadrovske težave še vedno ostajajo. S sprejetjem takega predloga pa bi najverjetneje prišlo celo do kadrovske krize. krize. Tudi izpitni katalog je že v preteklosti predstavljal veliko oviro za udeležence predvsem zaradi ozkega kroga strokovnjakov oziroma izpraševalcev za posamezni jezik v izpitnih komisijah in zagotavljanja objektivnosti in občutka pravičnosti. In prav zaradi tega je bil uveden standard znanja po lestvici SEJO. Z novelo zakona se ponovno uvajajo neka dvojna merila, in sicer ena merila SEJO za učitelje slovenskega jezika in tuje jezike, za ostale pa preizkus znanja, ki naj bi ga izvedlo pristojno ministrstvo v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije Problematična je tudi izvedba preizkusa znanja na Zavodu za šolstvo, ki sicer ne sodeluje pri nobenih podobnih preizkusih. In to je bilo tudi izpostavljeno v času razprav. Socialni demokrati smo zato prepričani, da bi tovrstne spremembe morala predlagati stroka in tudi pripraviti stroka; ne pa poslanci Državnega zbora. Predloga seveda ponovno ne bomo podprli. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Dr. Matej T. Vatovec bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica.

v šolah z italijanskim učnim jezikom in v dvojezičnih šolah, kjer je eden od učnih jezikov tudi madžarščina, mora biti kader, ki poučuje otroke, čim bolj domač v jeziku. Seveda po možnosti tudi pripadnik narodne skupnosti. Ampak glede na vse pretekle spremembe zakonodaje, ki so se zgodile v zadnjih dvajsetih letih, bi ob takšnem koraku seveda morali predlagatelji iskati nek čim širši konsenz in peljati ta postopek široko in vključujoče, z ustreznimi analizami. Slišali smo, zakaj ministrstvo za izobraževanje in Državni svet nasprotujeta zakonu – ker so se v zadnjih letih pojavile težave z iskanjem ustreznih kadrov; in seveda z iskanjem širokega konsenza stroke, seveda tudi ministrstva, da bi lahko pripeljali ta postopek na najbolj širok in vključujoč način do ustreznega zaključka. Jaz se sprašujem o iskrenosti tega predloga zakona. Dejstvo je, da se je dolgo časa vilo spodjedanje pravic tudi na področju šolstva oziroma v šolah z italijanskim učnim jezikom. Če pobrskate v stare zakone, leta 1982 je Jugoslavija, mislim da, prvič sprejela zakon, ki je urejal to področje. Tam je bilo zelo natančno določeno, da so lahko učitelji, ki poučujejo v šolah z italijanskim učnim jezikom, pripadniki narodne skupnosti. To je bila prva osnovna določba, ki je seveda zagotavljala dovolj oziroma najvišjo možno raven jezika. V primeru, da takšnih kadrov ne bi mogli dobiti, bi se potem vključili drugi drugi kriteriji, kot je zaključek osnovne in srednje šole z italijanskim učnim jezikom; in če še to ne bi moglo biti izpolnjeno, potem seveda izpit na ustrezni ravni znanja jezika. Prvi udarec je prišel leta 2001, ko je bil spremenjen in seveda uveden trenutni zakon, ki ga tudi uveljavljamo. In potem še novela leta 2018, ki jo je predlagala Vlada Republike Slovenije, ki pa je dobila pozitivno mnenje Obalne samoupravne skupnosti. Takrat je predsednik Scheriani podprl ta zakon in takrat je tudi trenutni predlagatelj gospod Žiža bil član Sveta Obalne samoupravne skupnosti. Sedaj rešitev, ki jo je nekdo še pred nekaj leti zagovarjal, ti isti ljudje kritizirajo. Zato se resnično sprašujem o iskrenosti tega predloga zakona. Če bi že morali razmišljati o spremembah, mislim, da bi morali iti v smeri jugoslovanske ureditve iz leta 1982. Kaj je problem pri vsem tem? Izid postopanja, na katerega je bil peljan sprejem tega zakona, je zelo pokazal, kakšen problem nastane, ko se poslanca narodnih skupnosti v bistvu odločita, da postaneta jeziček na tehtnici in ko s svojo aktivno vlogo podpirata katerokoli vlado, ne glede na to, da je trenutno takšna koalicija, kot jo imamo. In mislim, da je ta današnji zakon, ki ga obravnavamo, v bistvu najbolj plastičen pokazatelj tega. Dobili smo polariziran Državni zbor, kjer je 44 poslancev glasovalo za zakon, 33 jih je bilo proti, 5 vzdržanih od navzočih. Imamo nasprotovanje ministrstva za izobraževanje, imamo nasprotovanje Zavoda za šolstvo in imamo prvič v zgodovini samostojne Slovenije suspenzivni veto na zakon, ki ureja pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti. Prvič v zgodovini Slovenije veto na zakon o posebnih pravicah narodnih skupnosti. Veto, ki je bil izglasovan z neverjetno večino, 23 glasov za, 5 proti, 5 vzdržanih. vzdržanih. Mislim, da to jasno kaže na to, da se na žalost vprašanje pravic, ki bi morale biti seveda absolutno nad vsakršno debato, instrumentalizira za neke zelo posebne interese. Na koncu še glede dopisa ravnateljev, ki ste ga vsi dobili pred nekaj tedni. Bodite pozorni predvsem na to, da je ta dopis poslan z glavo Obalne samoupravne skupnosti in brez podpisov ali pa navedbe imen, kdo ti ravnatelji so. V Levici bomo zaradi vseh teh razlogov ponovno glasovali proti zakonu.

Spoštovani predsednik, spoštovani poslanke in poslanci! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju izobraževanja sta vložila predstavnika narodnosti, poslanec Felice Žiža in poslanec Ferenc Horváth. V Republiki Sloveniji imamo dve avtohtoni narodni skupnosti. To sta italijanska in madžarska narodna skupnost. Pripadniki italijanske narodne skupnosti živijo na območjih občin Koper, Izola, Piran in Ankaran. Pripadniki madžarske narodne skupnosti živijo na območjih občin Lendava, Dobrovnik, Šalovci, Moravske Toplice in Hodoš. Obe skupnosti imata pravico do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku ter do oblikovanja in razvijanja vzgoje in izobraževanja. Vzgoja in izobraževanje pripadnikov obeh narodnih skupnosti je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Na narodnostno mešanem območju, kjer živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti, poteka vzgojno-izobraževalno delo v italijanskem jeziku. V šolah z italijanskim učnim jezikom se slovenščina poučuje kot jezik okolja. V šolah s slovenskim učnim jezikom pa se italijanščina poučuje kot jezik okolja. Na narodnostno mešanem območju, kjer živijo pripadniki madžarske narodne skupnosti, poteka vzgojno-izobraževalno delo dvojezično – v slovenskem in madžarskem jeziku. V Novi Sloveniji imamo v temeljnem programu zapisano: Država mora zagotavljati svobodo posameznika in mora uresničiti demokratično željo večine, hkrati pa tudi varovati pravice manjšin. Zato potrebuje verodostojen pravni okvir, ki temelji na svobodni demokratični osnovni ureditvi in delitvi oblasti. Poslanska skupina Nove Slovenije bo zakon ponovno podprla.

Hvala, predsednik. Dobro jutro, spoštovani kolegice in kolegi! Ta novela zakona zaostruje ravni znanja italijanskega jezika, ki jo morajo izpolnjevati strokovni in ostali delavci v šolah z italijanskim učnim jezikom. Kot osnovni razlog za spremembo zakona predlagatelj navaja zagotovitev večje kakovosti šolstva v italijanskem učnem jeziku na Obali. Izpostavlja namreč neenoten pristop do zahtevane ravni znanja italijanskega jezika za strokovne delavce in tiste, ki opravljajo administrativna, tehnična in druga dela. Ta minimalna in, kot pravijo, neškodljiva sprememba je v resnici pomanjkljiva. Stroka, vključno z ministrstvom za izobraževanje, glede novele izpostavlja resne sistemske dileme, mi pa izpostavljamo tudi morebitno diskriminacijo Prekmurcev, Štajercev, Notranjcev, Korošcev, Gorenjcev in Dolenjcev, ki iščejo zaposlitev na Obali in nikoli ne bodo govorili italijanščine na nivoju maternega jezika in potemtakem ne bodo dobili službe na šoli, pa čeprav kuhajo čufte in pečejo palačinke za otroke za prste polizati, so super zanesljivi vozniki ali vzdržujejo šolsko tehniko kot švicarsko uro z orodjem slovenske proizvodnje. Danes o tem odločamo že drugič, ker je Državni svet na prvotno odločitev Državnega zbora skoraj soglasno sprejel veto. V Poslanski skupini SAB sprememb glede na vse pripombe, ki so se vrstile med obravnavo, ne podpiramo. Novela je pomanjkljiva in potencialno diskriminatorna ter s spremembo nikakor ne dviguje kakovosti izobraževanja. Zmanjšuje pa možnost zaposlitve marsikateremu Slovencu. Strinjamo se z mnenjem Komisije Državnega sveta, da je skupni jezikovni okvir dovolj pregledna in primerljiva metodologija za vrednotenje ravni jezikovnega znanja; hkrati pa sprašujemo, kako je z recipročnostjo veljave istih kriterijev za slovensko manjšino v Italiji. S to novelo se izrazito povečujejo tudi razlike v pogojih, ki jih morajo imeti slovenski učitelji v Italiji, kjer poučujejo v šolah s slovenskim učnim jezikom. Tam je dovolj le opravljena matura v slovenskem jeziku, medtem pri nas skušajo vpeljati super zahtevan nivo znanja italijanščine na nivoju materinščine tudi za šolskega hišnika, kuharico ali računovodjo. Tako stopnjo znanja jezika ne poznata ne skupni jezikovni okvir Sveta Evrope niti naša zakonodaja. Gre za odstop od načel, ki se pri preverjanju znanja tujih jezikov uveljavljajo v Evropski uniji in so vnesena tudi v slovensko izobraževalno zakonodajo. Zahteva je popolnoma nerazumna v luči primanjkljaja strokovnih delavcev v šolah, pa tudi zaradi neenotnega pristopa v razmerju do madžarskega jezika. V stranki SAB se zavzemamo za odličnost izobraževanja tudi v jeziku manjšin na vzhodu in zahodu naše države; ko se pod pretvezo dviga kakovosti šolanja v italijanščini dejansko v darilni papir zavija bombonjera zahvale manjšinskemu poslancu za odločilno obtežbo glasovalne tehnice, na to ne moremo pristati. Ne vladi ne njemu poslancu ni mar za vse tiste iz drugih koncev Slovenije, ki jim bo ta novela onemogočila zaposlitev na italijanskih šolah na slovenski Obali, četudi bi le vozili šolski kombi, pripravljali šolske obroke ali menjavali žarnice v učilnicah. Zakaj? Ker niso rojeni italijanskim materam. In vse to v lastni državi. Zato Poslanska skupina SAB tega zakona ne bo podprla. Pertanto, il Gruppo parlamentare SAB non sosterrŕ questa legge. Grazie. Hvala.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina 37 poslank in poslancev s prvopodpisanim Matjažem Hanom zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo.

Spoštovani predsedujoči! Spoštovane poslanke, cenjeni poslanci, spoštovani vsi navzoči! Danes je nov, dober dan za digitalno preobrazbo Slovenije. Po obsežni in celoviti javni obravnavi ter poglobljenem medresorskem usklajevanju se pred vami nahaja Predlog zakona o elektronskih komunikacijah oziroma tako imenovani ZEKom-2. Temeljni cilj tega zakona je prenos evropske direktive, tako imenovanega Evropskega zakonika o elektronskih komunikacijah, v naš nacionalni pravni red. S prenosom te direktive se spodbuja povezljivost in uporabo visoko zmogljivih omrežij po vsej Sloveniji. Obenem se potrošnikom olajšuje zamenjava ponudnikov storitev, ki bo odslej brezplačna. Zagotavlja se tudi cenovno ugoden, širokopasovni dostop do interneta, ki bo omogočal uporabo širokega nabora storitev za prav vse uporabnike, ne glede na njihovo lokacijo ali dohodek. Vzpostavil se bo tudi sistem javnega obveščanja in alarmiranja. Tako bomo s pošiljanjem opozoril državljanom na njihove mobilne telefone v primeru naravnih ali drugih nesreč učinkoviteje varovali njihova življenja in premoženje, operaterjem pa bo zagotovljena večja regulatorna predvidljivost in posledično večja varnost njihovih investicij. Dovoljenja za uporabo RF spektra bodo namreč za brezžična širokopasovna omrežja izdana za 20 let in ne za manj. S tem bomo prav tako spodbujali večje naložbe v napredne tehnologije, še posebej na področju 5G. Z ZEKom-2 pa bomo v Sloveniji, poleg že navedenih koristi, deležni še dodatnih prednosti. Z njim se bo namreč pomembno okrepila varnost komunikacijskih omrežij in storitev. To je še posebej pomembno zaradi povečanih tveganj, ki jih prinaša tehnologija 5G. Varnost se bo tako zagotavljala z uporabo nabora orodij Evropske unije za kibernetsko varnost na področju tehnologije 5G. Ta orodja so rezultat skupnih prizadevanj držav članic Evropske unije, Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost in Evropske komisije. Spoštovane poslanke, cenjeni poslanci, pot nastajanja tega predloga zakona je bila dolga. Ministrstvo za javno upravo, ki je pripravilo predlog zakona, je že v letu 2019 pričelo z javno razpravo, in sicer najprej s predhodnim zbiranjem mnenj, nato pa še z javno objavo predloga zakona na portalu eDemokracija. Med nastajanjem tega predloga je bilo opravljenih veliko dodatnih posvetovanj in usklajevanj z vsemi ključnimi deležniki. S tem se je okrepila demokratičnost samega postopka nastajanja zakona, prav tako se je s tem izboljšala tudi njegova kakovost. Po drugi strani pa se je potek sprejemanja s tem nekoliko podaljšal, zaradi česar Slovenija že nekaj malega zamuja s prenosom te direktive. Predlog besedila, ki je pred vami, je Vlada potrdila 17. decembra lani. Naj dodam, da je celoten postopek njegove priprave in usklajevanja s ključnimi deležniki vodilo Ministrstvo za javno upravo, saj je pristojnost na področju elektronskih komunikacij prešla na vladno službo za digitalno preobrazbo z začetkom tega leta. Cenjeni poslanke in poslanci, med nastajanjem tega predloga smo upoštevali veliko število predlogov in komentarjev s strani ključnih deležnikov. Verjamem, da smo ob skrbnem uravnoteženju interesov vseh deležnikov pripravili najboljši možen predlog zakona, ki bo v prvi vrsti koristil uporabnikom, pa tudi razvoju gospodarstva in naše digitalne družbe kot celote. Prav zato predlagam, da besedilo zakona prepoznate kot primernega za nadaljnjo obravnavo. Najlepša hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Spoštovani predsednik, spoštovani minister, vsi prisotni! Končno smo tudi v hramu demokracije dočakali zakon o elektronskih komunikacijah, katerega bo najbolj vesela mlajša generacija. V preteklosti si niti naši stari starši, starši niso v sanjah predstavljali, da bodo lahko sodobno tehnologijo tako hitro uporabljali. Večina od nas je še nekaj desetletij nazaj za medsebojno komuniciranje uporabljala javne telefonske govorilnice, pisala in pošiljala pošto, pošiljala razglednice z morja. V preteklosti je tudi večina imela doma klasične fiksne telefone, še tiste, ki so bili povezani z dolgim kablom. Današnji mladini, našim otrokom je vse to novo, kajti oni so vsakodnevno vpeti v najnovejše elektronske komunikacije, od Snapchata, TikToka, Vibra, Messengerja in tako naprej. Vse to ima svojo prednost in slabost, zavedajte pa se, da se na žalost izgublja tisti pristni človeški stik, ki ga Slovenci kot družbena bitja še kako potrebujemo. Da o odvisnosti pri mladih niti ne govorimo in o njihovem negibanju, slabi drži, neprespanih nočeh in tako naprej. Danes bi še našli kakšnega starejšega človeka na vasi, podeželju, ki uporablja še navadni telefon, za mlade, srednjo generacijo pa je to nedojemljivo. Mi, če nimamo najnovejšega, najdražjega mobilnega telefona s čim več podatki, pa nismo »in«, v trendu družbe, ki nas ocenjuje po materialnih dobrinah. Roko na srce, nam pa danes sodobna komunikacijska tehnologija omogoča poleg dolgih telefonskih pogovorov, neomejenih SMS-sporočil veliko količino prenosa podatkov, slikanje, uporabo interneta za službene in privatne zadeve in ostale reči. Včasih to še ni bilo tako razvito, kot je danes, pa tudi dražje je bilo, saj si plačal vsako minuto pogovora, vsak poslani SMS, na koncu meseca pa je marsikaterega Slovenca zabolela glava, ko je prejel položnico. Danes nam številni operaterji ponujajo cenovno ugodne pakete, ki so prilagojeni željam državljanov in državljankam, da dobijo tisto, kar potrebujejo. Pri tem je važno, da imajo operaterji konkurenčne pakete in da dolgoročno pride do čim manj sporov med njimi. Na podeželju ima Slovenija premalo pokritosti gospodinjstev s tehnologijami elektronskih komunikacij. Trenutna pokritost je 60-odstotna, kar je zelo zelo malo. Treba je še nadgraditi signal v predorih. Na avtocesti pri Ljubljani signala v predorih Tudi ponekod po drugih delih avtoceste zmanjka signala. Stanje zakonodaje na področju elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji sledi številnim direktivam Evropske unije in se tekom let tudi prenavlja z novimi direktivami. Slovenski nacionalni stranki smo vsekakor naklonjeni temu, da zakon želi povečati varnost javnih komunikacijskih omrežij in storitev, in sicer ravno zaradi povečanja tveganj, ki jih prinaša nova tehnologija 5G. Cilj prenove je torej prispevati k povezljivosti na domačem notranjem trgu ter povečati izbiro slehernemu državljanu. Le kdo si ne želi zelo visoko zmogljivega omrežja, ki bo postavljeno v naših mestih in tudi na vaseh, podeželju ter ga bodo lahko s pridom uporabljali vsi segmenti naše družbe?! Ker govorimo o informacijski družbi oziroma tehnologiji, mora biti le-ta dostopna in predvsem uporabna praktično za vse državljanke in državljane Republike Slovenije ter tudi za mala in srednja podjetja. Ne smemo pozabiti, da gre za univerzalne storitve, kjer je zelo pomembno tudi varstvo pravic uporabnikov. Tukaj v prvi vrsti mislimo na naše ranljive skupine, kot so invalidi in socialno šibkejša gospodinjstva, ki ne smejo biti diskriminirana. Slovenci smo že od nekdaj dokaj skeptičen narod, zato je pomembna tudi zasebnost uporabnikov javnih komunikacijskih storitev. Mora pa biti varnost omrežij in storitev, da ne pride do raznih neljubih vdorov, kraj identitet, vse v luči obvladovanja tveganj, ki jih prinašajo nove tehnologije. Za konec bi dodal, da pospešen razvoj elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev v naši državi omogoči še gospodarski, družbeni napredek in razvoj, našim državljanom pa čim varnejšo elektronsko komunikacijo v naslednjih letih. Hvala. Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospod minister z ekipo, kolegice in kolegi, lep dober dan! Danes obravnavamo predlog novele zakona o elektronskih komunikacijah, ki naj bi implementiral obsežne spremembe na tem področju, ki jih prinaša spremenjen regulativni okvir za področje elektronskih komunikacij. Omenjeni okvir je uvedla evropska direktiva iz leta 2018, ki bi morala biti v nacionalno zakonodajo prenesena že lansko leto. S prenosom direktive v slovenski pravni red torej že zamujamo, zaradi česar si je Slovenija že prislužila opomin Evropske komisije, kar se v naši državi vse prevečkrat dogaja. Namen novega vladnega zakona o elektronskih komunikacijah naj bi bil pospeševanje razvoja elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev v Sloveniji, s tem pa gospodarskega in družbenega razvoja v državi. S predlaganimi rešitvami v zakonu bi okrepili razvoj informacijske družbe, med drugim z dostopom do visoko zmogljivih omrežij. Na ta način bi z zagotavljanjem preglednejših pogodb in kakovostnejših storitev potrošnikom zagotovili več izbire in pravic. Cilj predlaganih rešitev je urediti učinkovito uporabo radiofrekvenčnega spektra; spodbujanje investicij v visokozmogljiva in visokokakovostna omrežja; zagotavljanje varnosti omrežij in storitev, vključno zaradi povečanih tveganj, ki jih prinaša tehnologija 5G pri zagotavljanju teh omrežij in storitev subjektom, ki z vidika države in družbe zagotavljajo tako imenovane kritične storitve; zaščita potrošnikov in izboljšan dostop do storitev ter varovanje življenj preko dostopa do številk za komunikacije v sili. Do te točke se sliši vse lepo in prav. A treba je opozoriti tudi na nemalo pomislekov in nesprejemljivih novosti, ki so na novo zapisane v predlogu zakona, na kar opozarjajo tudi številni subjekti, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za informatiko in telekomunikacije, do različnih ponudnikov in proizvajalcev na trgu elektronske komunikacije, kot sta Telemach in Huawei, ter nenazadnje tudi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve ter Združenje občin Slovenije. Eden ključnih očitkov, ki jih zasledimo pri mnenjih različnih deležnikov, se tiče določb v novem predlaganem zakonu, ki se nanašajo na varnost omrežij in storitev, problematični so predvsem 115., 116. in 131. člen. Na splošno te določbe omogočajo, prvič, samovoljno izključitev določenega proizvajalca s trga in onemogočanje operaterjem v Republiki Sloveniji, da bi opremo tega proizvajalca v prihodnje uporabljali, kar zožuje možnost operaterjev pri izbiri najboljše opreme za svoje uporabnike; drugič, omogoča samovoljno prepoved nastopanja na trgu za določenega obstoječega proizvajalca, katerega oprema se že uporablja v elektronskem komunikacijskem omrežju, kar bi zahtevalo velike naložbe v zamenjavo le-te opreme. Nepovezani poslanci menimo, da bo tovrstno samovoljno poseganje vlade na trg elektronskih komunikacij ter arbitrarno izključevanje dobaviteljev povzročilo veliko negotovosti na slovenskem trgu. To bi omejilo razvoj in gradnjo omrežja, poslovne načrte, zaviralo investicijske cikle in onemogočilo operaterjem, da bi svobodno vključevali proizvajalce opreme v iskanje najboljših tehnološki rešitev za svoje omrežje, za njihove uporabnike ter za strateške cilje digitalizacije in gospodarske rasti. Prepričani smo tudi, da bo takšen pristop neupravičeno obremenil telekomunikacijski sektor, zmanjšal njegovo priročnost za vlagatelje, vključno s tujimi vlagatelji, kar bo nenazadnje tudi zmanjšalo indeks slovenskega digitalnega gospodarstva in družbe, ki prevzema kazalnike digitalne uspešnosti Evrope in spremlja digitalni razvoj in napredek držav Evropske unije. Rad bi poudaril, da zaradi izvozne naravnanosti slovenskega gospodarstva in s tem odvisnosti od uravnoteženih in jasnih pravil mednarodnega poslovanja mora biti področje internacionalizacije deležno naše posebne skrbi in previdnosti. Poleg tega pa je za slovensko gospodarstvo prost dostop do tujih trgov ključnega pomena za realizacijo poslovnih načrtov in krepitev mednarodne konkurenčnosti. Zavedati pa se moramo tudi, da medtem ko mi izražamo interes za enakopravno in varno poslovanje slovenskih podjetij v tujini, enako to pričakujejo tudi poslovni subjekti, ko poslujejo v Sloveniji. A Vlada z današnjim zakonom spreminja zakonodajo ravno v nasprotno smer in s tem zapira, ne pa odpira naš gospodarski in digitalni trg, na katerem se investitorji več ne bodo počutili dobrodošli. Namesto da bi na podlagi objektivnih in nediskriminatornih meril preverjali dejansko ustreznost opreme in s tem varnost omrežij in storitev, se uporabljena merila nanašajo na samega dobavitelja, na njegovo državo izvora, ne glede na to, ali takšne okoliščine dejansko vplivajo na opremo in varnost do teh storitev ali ne. Uvedba takšnega mehanizma bi omogočala izključitev tudi v odsotnosti kakršnegakoli dejanskega vpliva na varnost teh omrežij, kar je v nasprotju s prostim dostopom do tujih trgov in v nasprotju s prostim pretokom blaga in storitev ter je za nas, nepovezane poslance, popolnoma nesprejemljivo. Pri tem bi se bilo smiselno vprašati, ali tak mehanizem sploh zasleduje zastavljene cilje predlaganega zakona. Postavlja se tudi vprašanje glede posega v varovane ustavne pravice glede upoštevanja sorazmernosti teh ukrepov ter glede posledic za potrošnike in slovensko gospodarstvo. Nepovezani poslanci se strinjamo s stališčem Gospodarske zbornice, ki predlaga, da bi zakon moral predvidevati tudi druge možnosti, kot je na primer, da bi operaterji lahko sodelovali v postopku ocene tveganja in imeli dialog, v katerem si regulator, na primer Akos in operaterji, ki najbolje poznajo omrežje, skupaj prizadevajo poiskati mehanizme, s katerimi bi se lahko obravnavala morebitna ugotovljena tveganja,

pri čemer zakon sploh ne določa minimalnega uveljavitvenega roka za implementacijo take odločitve Vlade, kar ne omogoča nobene predvidljivosti. Vlada se sicer v svojem predlogu zakona sklicuje na tako imenovan nabor orodij Evropske unije za kibernetsko varnost, vendar menimo, da se leta skuša na nepravilen način implementirati v slovenski pravni red, saj nabor orodij izrecno zahteva, da bi bilo oceno profilov tveganosti dobaviteljev treba izvajati izključno iz varnostnih razlogov in na podlagi objektivnih meril. primerjavi z drugimi zakonodajami držav članic Unije kaže, da je nabor orodij mogoče izvajati tudi na bolj objektiven in nediskriminatoren način, kar predstavlja veliko blažji poseg v tržno gospodarstvo, če že gredo predpisi drugih evropskih držav v smeri prepovedi obravnavane opreme in ne prepovedi dobaviteljev. V nasprotju z drugimi članicami Unije Vlada Republika Slovenije pelje digitalno politiko v povsem drugo smer. Če sem bolj konkreten, bi danes obravnavani zakon lahko poimenovali kar lex anti-Huawei. Predsednik Janša bi z njim po diplomatskem zdrsu glede nespretnih izjav o Tajvanu, kar je zelo razburilo kitajske oblasti, Kitajski v roku enega meseca zadal že drugo klofuto, saj bi z omenjenim zakonom lahko celo prepovedala prisotnost največjega proizvajalca opreme na svetu, to je Huaweia, na našem slovenskem trgu. Tovrstnemu razkazovanju mišic na škodo slovenskega gospodarstva, še posebej v današnjih za gospodarstvo zelo nestabilnih časih, ostro nasprotujemo. Naše mnenje je, da bi v skladu z določbami Ustave Republike Slovenije morala vsa podjetja imeti pravico v Sloveniji nastopiti kot investitorji, izvajalci ali kot ponudniki blaga in storitev, ne glede na to, od koder prihajajo, pri čemer pa je pogoj za njihov nastop spoštovanje pravil, konkurence in dosledno izpolnjevanje zakonskih in varnostnih pravil, ki jih predpisujeta nacionalna in evropska zakonodaja za zaščito potrošnikov in okolja, ter zagotavljanje enakovrednih konkurenčnih pogojev, ki predstavljajo elemente ekonomske in politične suverenosti. Takšno lokalno obravnavo, kot jo pričakujemo v primeru nastopa slovenskih podjetij na kateremkoli tujem trgu, najprej pričakujejo tudi tuja podjetja pri nas. In če tega ne bodo deležna, se bodo tuje investicije preselile iz naše v druge, investitorjem bolj prijazne države in trge. Na Na podlagi navedenega smo mnenja, da bi moral biti državni poseg na elektronski trg komunikacij bolj predvidljiv, bolj določen in utemeljen s tehtnimi varnostnimi pomisleki v preglednem postopku, ne da bi nerazumno omejevali uvajanje razvoja omrežja. Dodatno predlagamo, da postopek pregleda vključuje vse zainteresirane deležnike, operaterje in proizvajalce ter da ni naslovljen na celotno omrežje, ampak le na določene dele omrežja, ki se štejejo za kritične; ter da je naslovljen le na posebno morebiti varnostno sporno opremo, ne pa da se določa tveganje proizvajalca kot celote. Takšen pristop ima namreč uveden Nemčija in menimo, da bi se tudi naša država, ki si želi v prihodnjem letu doseči digitalni preboj, morala zgledovati po tovrstnih najbolj gospodarsko in digitalno razvitih državah.

in na podlagi različnih meril, ob tem pa ne upošteva tehničnih standardov Evropske unije in primerov dobrih praks drugih držav članic na tem področju. Posledično pa niti ne ravna v duhu dvostranskih gospodarskih sporazumov s tretjimi državami niti ne v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije.

Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav v imenu Slovenske demokratske stranke! Danes živimo v svetu elektronskih komunikacij. Še posebej srednje, mlajše generacije živijo hkrati v realnem svetu in tudi v virtualnem svetu, ki ga moderna tehnologija omogoča. Vse to seveda s seboj nosi prednosti, nosi pa tudi pasti. Posebno izgradnja modernih omrežij 5G in naslednikov je seveda ranljiva. To je infrastruktura, ki omogoča izjemno široke posege tudi v človekovo zasebnost, omogoča izjemno velike zlorabe; je kdaj vsaj od daleč imel priložnost spoznati s področjem hekerstva, ve, da ga ni sistema, v katerega se ne bi dalo vdreti. Če imaš dovolj časa, dovolj denarja, potem lahko prebiješ kakršnokoli elektronsko zaščito tega sveta; in to je seveda past, ki jo vsa ta moderna tehnologija prinaša s seboj. Vse to je treba upoštevati, ko sprejemaš zakonodajo, pri kateri mora biti hkrati zagotovljena ustrezna raven storitev, svoboda – tudi svoboda izbire, svoboda ponudbe – za uporabnika in tudi za podjetnika, ki v tem sodeluje. Po drugi strani pa je pomembno zagotoviti varnost in temu je predvsem namenjen zakon, ki je danes pred nami. Zakon ponuja rešitve s področja varnosti, ki so usklajene tudi na evropski ravni in so ustrezne, obenem pa odgovarja na nekatere izzive, ki so danes pred nami. Treba se je zavedati, da posamezni subjekti danes na svetovnem trgu ne nastopajo več z recimo enakopravnim tržnim pristopom, ampak tudi s pomočjo včasih celo izsiljevanja. Predvsem pa obstajajo nekateri, ki ne spoštujejo načel, ki so zajeta v mednarodnih sporazumih, ki ne spoštujejo načel spoštovanja avtorskih pravic, pa tudi vseh drugih pravic, ki jih ima posamezni proizvajalec, ki vlaga v svojo tehnologijo, v njen razvoj, potem pa nekdo drug to kopira ne glede na vse mednarodne predpise, ne glede na vse patente. In to potem prodajo za nižjo ceno na svetovnem trgu, pa pri tem si še pomaga na kakšen precej, bomo rekli, diplomatsko nekonvencionalen način, ki seveda ni skladen z modernim pravom in z razumevanjem trga kot soočanja svobodnih subjektov. Vse to je treba upoštevati, ko se postavlja in ko se obravnava zakonodaja, ki je danes pred nami, zakonodaja o elektronskih komunikacijah. V temeljnih rešitvah je ta usklajena z evropskimi normami, tudi implementira nekatere stvari, ki bi že morale biti uveljavljene v naši zakonodaji, in jo je tudi treba s tega vidika čim prej sprejeti. Po drugi strani pa omogoča, da se vzpostavi sistem, ki bo potrošnika, se pravi državljanko in državljana, ščitil, ščitil njegovo zasebnost, ki bo onemogočal, da bi kdorkoli moderne sisteme zlorabljal za kaj drugega kot za medsebojno komuniciranje, za tisto, čemur so tudi dejansko namenjeni. Nekatere rešitve bomo lahko še izboljšali v naslednjih branjih, zato obstaja možnost amandmiranja, in do takrat bo še dovolj časa, da se vse ideje, ki so se v tem času še pojavile ali se morda še bodo, dodatno proučijo; in če bomo ocenili, da so dobre, tudi ustrezno dopolnijo v samem zakonu.

Zakon o elektronskih komunikacijah – danes smo slišali že kar nekaj lepih besed. Eni mislijo, da gre samo za WhatsApp in TikTok in ne vem kaj še vse, drugi pravijo, da da je praznik današnji dan, ker razpravljamo o tem zakonu. No, sam pa pravim, da se tudi na tem zakonu lepo vidi, kam je nagnjena ta vlada. In ta objestnost in prepričanje, da mora imeti kontrolo nad vsem, se kaže zelo jasno v tem zakonu. Drži, ta zakon se kar nekaj časa že pripravlja, začel se je že v prejšnji vladi. In pravzaprav je zelo malo teksta spremenjenega, razen na posameznih členih, ki so pa ključni. Zelo radi bi obvladovali regulatorja za ta področja, to je Akos, kjer je več kot jasno, kakšne spremembe so navedli znotraj členov in kako se da razrešiti direktorja. Pazite to, ta je najboljša. Vse je ostalo isto kot v osnovi, samo eno stvar so dodali da se lahko direktorja razreši, če zamuja zakonske roke. Pa ti to razumi zdaj, kaj to pravzaprav pomeni. Veste, kako lahko zakonske roke vse zamujaš? V upravnem postopku. Ima direktor kaj vpliva na to? Nič. V vseh ostalih postopkih, ki jih Akos vodi in se stranke v postopku pritožujejo, zavlačujejo, postajajo pasivne in tako naprej, da ne govorim, kaj še vse. Tako neoprijemljiva določba je več kot jasno, da je notri samo zaradi enega razloga – ker bi se rad nekdo nekoga rešil in rabi novo določbo. Naslednja stvar, ki je v bistvu jasna in se govori že od samega začetka.

slavila epohalno, kakšne dosežke bo s tem obiskom dosegla, razen tega, da so Američani seveda največ potegnili. In In takrat je zunanji minister podpisal sporazum oziroma dala sta potem še skupno izjavo. In vsi smo takrat vedeli, kaj se bo zgodilo s tem zakonom, katerega danes obravnavamo, ki je ključen. Namreč tam si je v bistvu ameriška stran, seveda legitimno v svojih interesih, zagotovila, da bo dobila še eno državo več, ki bo v sklopu višegrajskih držav poslušna. In ko bo nabavljala, bo nabavljala seveda njihovo opremo in ne tiste, ki je danes – vsaj danes, ne vem, kako bo čez pet let – bistveno in najbolje razvita. In vsi govorimo, danes je bilo že omenjeno, o podjetju Huawei. Dejstvo je, da hočemo s tem zakonom – oziroma vlada, ne mi – preprosto poseči v prosto oziroma svobodno gospodarsko pobudo. Podjetje, ki že je ustanovljeno v Sloveniji in že deluje in v bistvu tudi že ponuja na trgu in nenazadnje kar nekaj operaterjev ima tudi njihovo opremo, bi s tem zakonom, če bo sprejet, na podlagi meril in kriterijev, ki so jih določali v tem zakonu, ki so absurdna – moram reči, da vsak, ki se prvič seznani z merili in kriteriji, lahko vidi, da gre za dobesedno usmerjeno in vnaprej jasno, koga bo treba izločiti, če bo hotel nastopati na trgu, gre za tako imenovane rizične dobavitelje, o tem bomo kaj več spregovorili v sami razpravi –, kjer se določi, kdo bo vnaprej izpadel iz tega sistema. Evropska komisija je v letu 2020 dala zelo jasne smernice in priporočila. In nobeno od teh priporočil ne govori o tem, da bi se kogarkoli od dobaviteljev Govori pa seveda o določeni opremi, na katero je treba biti pozoren. Pri nas smo to prekvalificirali v dobavitelje. Še več, ta zakon gre še globlje. Pravnega varstva praktično pravzaprav sploh ni več, ker bo za razliko od ostalih držav, ki bodo imele seveda možnost, tisti, ki bodo na nek način izločeni ali pa bodo predlog za izločitev iz postopka, bodo lahko svojo pravico iskali pred sodišči. Pri nas seveda to ne bo mogoče, ker bo podlaga za to odredba, kar je svojevrsten absurd. V bistvu napadamo 22. člen Ustave Republike Slovenije in več kot jasno povemo, da enostavno v Republiki Sloveniji ne bodo vsi enako obravnavani pred zakonom v smislu pravnega varstva. Bistvena člena v tem zakonu sta seveda 115. in 116. člen, ki sta priletela post festum, po tem podpisu sporazuma, in kasneje v razpravi bomo tudi dokazali, kako dobesedno so določene stvari prepisane iz tistega, kar so se Američani dogovorili s predstavnikom slovenske vlade in v bistvu se priklonili in ustregli Višegrajski skupini in seveda v tem delu izključno ameriškim interesom. Zakaj že? Zakaj že? Stvari so zelo jasne. Ko najprej narediš velike napake, potem nekdo izstavi račun. In ta račun bomo plačevali zopet mi – uporabniki.

Vendar kje bo ta meja, ko se bomo pogovarjali pa o fizičnih osebah. Kdo bo to razmejeval? Ta zakon o tem sploh ne govori. Zelo zanimivo bo poslušati to razpravo, še posebej v duhu, ko je minister povedal naslednji stavek: Upoštevali smo veliko predlogov, ki so se pojavili v javni razpravi. Mi pa dobivamo kupe pošte – tako Akosa, Združenje potrošnikov, določenih podjetij, ki se jih hočejo vnaprej … in bodo seveda zaradi tega zakona tudi gor plačevala in tudi nenazadnje bila na nek način onemogočena da pravzaprav ni bil upoštevan niti en predlog, ki so ga predlagali. Torej s kom so se pogovarjali v tej vladi in čigave predloge so upoštevali? Ja, verjetno so upoštevali tiste predloge, ki so prihajali od tistih, ki so zainteresirani, da se takšen zakon sprejme. To je še en dokaz, kako brezobzirna je ta vlada in jo tik pred volitvami ne zanima popolnoma nič. Danes sem slišal celo, da se nekateri sklicujejo – Veste, ta zakon je treba sprejeti, ker drugače bomo plačali kazen, ker že malce zamujamo in tako naprej. Oprostite, od maja meseca pa do danes smo čakali ne vem koga. O tem se naj sprašuje Vlada, ne Državni zbor. To je najbolj pomemben podatek. Ampak se je nekaj drugega zgodilo. Decembra meseca, tako kot je rekel minister, je bil sprejet predlog zakona in je romal v Državni zbor. S kom se je zunanji minister pred kratkim srečal?

Hvala lepa, predsednik, za besedo. Spoštovani minister, kolegice in kolegi. Pričetek današnje splošne razprave je namenjen Predlogu zakona o elektronskih komunikacijah. V obširni po členih, saj vsebuje kar 321 členov, in v vsebinsko zelo zahtevni materiji se ureja številna različna, a med seboj povezana področja. Ob tem pa zakon mora biti usklajen še s pravnim redom Evropske unije. Zakon o elektronskih komunikacijah, ki se je, mimogrede, pripravljal in usklajeval dve leti, je Vlada sprejela lani, 17. decembra 2021. Namen tega zakona je urediti učinkovitejšo uporabo radiofrekvenčnega spektra, spodbujanje investicij v visokozmogljiva in visokokakovostna omrežja, zagotavljanje varnosti omrežij in storitev, vključno zaradi povečanih tveganj, ki jih prinaša tehnologija 5G pri zagotavljanju teh omrežij in storitev subjektom, ki z vidika države in družbe zagotavljajo tako imenovane kritične storitve, zaščita potrošnikov in izboljšan dostop do storitev ter varovanje življenj preko dostopa do številk za komunikacije v sili. V okviru univerzalne storitve se zagotavlja prenosno hitrost, ki omogoča uporabo širokega nabora storitev, kot so eUprava, spletno bančništvo in videoklici. Namesto da bi si vlada prizadevala čim prej pripraviti Predlog zakona o elektronskih komunikacijah, ga uskladiti z deležniki in ga posredovati v zakonodajni postopek, je naprej ukinila Direktorat za informacijsko družbo in informatiko ter ustanovila dva nova, dobre pol leta pred volitvami pa ustanovila še novo vladno službo za digitalno preobrazbo. In po dveh letih usklajevanj z deležniki, kot smo danes tudi slišali, moramo sedaj v Državnem zboru zahteven in obsežen zakon sprejeti na hitro, brez poglobljenih vpogledov v posamezne člene in nenazadnje tudi brez pregleda, ali je predlagan nov zakon o elektronskih komunikacijah skladen z zahtevami evropskega pravnega reda. Spoštovani, kot sem že omenila, predlagani zakon je vsebinsko zelo zahteven, saj opredeljuje pogoje za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij in za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev. Opredeljuje upravljanje radiofrekvenčnega spektra, izrabo številskega prostora, ureja pravice potrošnikov, opredeljuje pogoje delovanja omrežij in storitev, opredeljuje zahteve za zaščito zaupnosti elektronskih komunikacij, postavlja pravila reševanja sporov med subjekti na trgu elektronskih komunikacij ter pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Akos). In po In po dveh letih usklajevanj deležniki še vedno opozarjajo na posamezna odstopanja. Najprej, Zveza potrošnikov Slovenije je opozorila na urejanje pravic potrošnikov na način, da se izboljšajo določbe o pravici ugovora. Zakon o elektronskih komunikacijah na eni strani ne ureja ustrezno pravice pri odstopu od pogodbe v primeru vezave s terminalsko opremo, medtem pa na drugi strani operaterjem dovoljuje, da v času vezave spreminjajo pogodbene pogoje. Združenje za informatiko in telekomunikacije, ta združuje pet največjih operaterjev elektronskih komunikacij, je v času priprave zakona poudarjalo nekatere pomanjkljivosti predloga zakona, predvsem pri vprašanju gradnje omrežij in pripadajoče infrastrukture ter upravljanja z radiofrekvenčnim spektrov. Med drugim združenje poudarja, da veljavnosti o dodelitvi radijskih frekvenc, namenjenih za prireditve, ni mogoče podaljšati. Prav tako podajajo mnenja glede bolj natančne opredelitve pri varnosti omrežij in storitev. Operaterji poudarjajo, da potrebujejo predvidljivost ureditve sistema in da to poglavje za njih prinaša veliko nejasnosti, ki jih je treba nasloviti. To je toliko bolj pomembno tudi zato, ker operaterji pričakujejo vstop novih dobaviteljev na slovenski trg. Predlagatelj predloga zakona vzpostavlja dodatno obveznost operaterjev mobilnih komunikacijskih omrežij, da upoštevajo dodatne varnostne zahteve, kadar zagotavljajo mobilna komunikacijska omrežja določenim kategorijam odjemalcev. Upoštevajoč predlog zakona je operaterjem prepovedana uporaba opreme oziroma storitev tretje ravni, ki jo zagotavljajo dobavitelji z visokim tveganjem. Evropska komisija je januarja 2020 izdala priporočila o naboru orodij Evropske unije za varnost 5G in priporoča pristop, ki temelji na zagotavljanju kibernetske varnosti na podlagi tako imenovanega pristopa presoje tveganj, izključno iz varnostnih razlogov, in ki temelji na objektivni oceni ugotovljenih tveganj, ob popolnem spoštovanju odprtosti enotnega trga Evropske unije. Posledično se nabor orodij direktno ne nanaša na nobenega konkretnega dobavitelja ali na državo ter zagotavlja objektivne in sorazmerne varnostne ukrepe, ki veljajo za vse, in si prizadeva za harmonizacijo varnostnih standardov po vsej Evropi in certificiranje za celotno Evropsko unijo. Vlada Republike Slovenije je v predlogu zakona ignorirala priporočila Evropske komisije ter tehnične kriterije po nepotrebnem politizira po vzoru višegrajskih držav. Taka ureditev prinaša izključitev nekaterih proizvajalcev na podlagi političnih kriterijev in diskriminatornih meril, na primer države izvora. Tudi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve je na predlog zakona podala številne pripombe, kar je zaskrbljujoče. Torej Akos opozarja, da predlog zakona korenito posega v njene pristojnosti in delovanje. Akos je namreč že pred vložitvijo zakona v Državni zbor na Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo in tudi na ostale deležnike naslovil poziv s prošnjo, da se njegove pripombe upoštevajo s ciljem tehnološke nevtralnosti. Na Akosu opozarjajo, da bodo v nedorečenih pogojih dela težko planirane regulatorne aktivnosti agencije, posledično pa tudi finančna sredstva in kadrovski resursi. Socialni demokrati menimo, da bi morala Vlada pri pripravi zakona upoštevati mnenja neodvisne in samostojne pristojne agencije Akos, kar Akos nesporno tudi je. naj opozorim še na mnenje Inštituta za primerjalno pravo, v katerem je izražen resen pomislek glede skladnosti predlaganega zakona z Ustavo, in sicer z vidika procesnih jamstev v postopku določitve dobaviteljev z visokim tveganjem, zlasti z vidika pravic do enakega varstva pravic, z vidika pravice do podjetništva oziroma svobodne gospodarske pobude, z vidika splošnega načela enakosti. Predlog zakona je sporen tudi z vidika načela jasnosti in določnosti predpisov kot elementa načela pravne države. Zakon o elektronskih komunikacijah, usklajenega z evropskim pravnim redom, potrebujemo, vendar predlog zakona, ki je pred nami, odpira številna vprašanja. Če je predlog zakona prepoznan kot primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo, se pa Socialni demokrati sprašujemo, ali bomo lahko v nadaljnji obravnavi z amandmaji odpravili večino prejetih pripomb in pomislekov, še posebej tistih, ki se nanašajo na neodvisnost Agencije za komunikacijska omrežja in storitve in na skladnost z Ustavo. Pred odločanjem o tem, ali je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, pa bi želeli vedeti tudi rezultate postopka tehnične notifikacije Evropske komisije. Hvala lepa. lepa. Boštjan Koražija bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Spoštovani predsednik, najlepša hvala za besedo. Pa gospe najlepša hvala, ki zmeraj tako pridno in vestno čisti. Po današnjem Predlogu zakona o elektronskih komunikacijah gre za novo prenovljen Zakon o elektronskih komunikacijah. Predvsem pa za prenos EU direktive, ki ima namen pospeševanja razvoja elektronskih komunikacij, komunikacijskih omrežij in storitev v Republiki Sloveniji in s tem gospodarskega in družbenega razvoja v državi, vključno z razvojem informacijske družbe in dostopa do zelo visokozmogljivih omrežij in njihove uporabe za vse državljane. Cilj zakona je tudi ojačati varnost predvsem javnih komunikacijskih omrežij in storitev, vključno zaradi povečanih tveganj, ki jih prinaša tehnologija 5G, še posebej pri zagotavljanju navedenega subjektom, ki z vidika države in družbe zagotavljajo tako imenovane kritične storitve, kar ima pomen tudi za nacionalno varnost. S sprejetjem tega zakona se obenem razveljavlja tudi Zakon o digitalni radiodifuziji. Njegove določbe so pa vključene v ta nov zakon. Določa tudi uporabo radijskih frekvenc in postavlja se podlaga za ukrepe za širitev digitalnega radia. Glede možnih pasti tega predloga zakona pa je treba opozoriti na strateško omejevanje ponudnikov 5G tehnologije. Predvsem se to nanaša na ponudnike, ki so lastniško povezani z državami, ki jih vladajoča politika pod vplivom močnejših zaveznic, na primer že prej omenjenih Združenih držav Amerike, obravnava kot nevarne; ter kibernetska varnost, kakšna in kako bo potekala delitev radijskih frekvenc; ter dostop do infrastrukture in medosebne komunikacijske storitve. 5G omrežje kot orodje digitalizacije bo v prihodnosti odigralo ključno vlogo pri doseganju digitalne transformacije in bo kot orodje digitalizacije vplivalo na vse segmente družbe, posegalo bo tako na področje gospodarstva, zdravstva in mobilnosti kakor tudi na življenje vsakega posameznika izmed nas. Vpeljava 5G omrežja ima potencial, da omogoči bistveno več kot samo izboljšanje mobilne komunikacije. Omogoča lahko tudi nove storitve. In tu seveda tudi mislim na gospodarstvo in ostale zadeve, na katere bo vplivala, se pravi na pametne vasi, na pametna mesta in tako naprej. Vendar vsak tehnološki napredek prinaša tudi veliko negotovosti, strahu in skepticizma. In 5G omrežje nedvomno odpira številna vprašanja, predvsem z vidika kibernetske varnosti. Hekerski vdori in slabo zaščiteni informacijski in komunikacijski sistemi so velika grožnja sodobnemu svetu. Čeprav so to večinoma vprašanja in izzivi, s katerimi se že dolgo spopadamo, pa z uvedbo nove tehnologije ta tematika zahteva še dodaten napor in uvedbo novih ukrepov tako na nacionalni ravni kot tudi na mednarodni ravni. Stanje kibernetske varnosti pa ni težava tehnologije, temveč je to realnost, ki zadeva več vpletenih v tem sistemu, in sicer operaterja, proizvajalca opreme, politiko in posameznika, naj bo to pravni ali zasebni subjekt. Prava pot do kibernetske varnosti so med drugim tudi strogi standardi, ki morajo zajeti vse vpletene v tem procesu. Standardi, ki jih bo določala nepristranska stroka, katere edino vodilo bo znanstvena preverljivost, ne pa politični vplivi in pritiski. Kako zelo pomembna je zanesljiva in stabilna povezava s svetovnim spletom, se je še posebej pokazalo med trenutno epidemijo koronavirusa, ko se morajo učenci šolati na daljavo in mnogi zaposleni opravljati delo od doma. Ne vem, če se vladajoči sploh zavedate, v kakšnih stiskah so bile družine šolajočih, ko ste jim odredili šolanje na daljavo. Dejansko so bili otroci diskriminirani na podlagi tega, ali imajo dostop do interneta ali ne, čeprav jim je po Ustavi zagotovljena pravica do šolanja; a niti ozrli se niste, ko ste tisoče otrok in njihovih družin pahnili v še večjo neenakost. šolanjem na daljavo niste staršem dali nobene izbire, odredili ste jim obveznosti, ne da bi jim poprej omogočili materialne možnosti za šolanje na daljavo. Vsi ne živijo oziroma ne živimo v Ljubljani ali v kakšnem drugem mestu. A tudi sredi mest ste družine pahnili v enormne stiske. Naj povem samo eno osebno izkušnjo, en konkreten primer. Mati samohranilka z dvema šoloobveznima otrokoma, eden je študent. S svojo plačo je plačevala račune, kolikor jih pač lahko, se pravi čisto tiste osnovne in glede na pomembnost. A žal tudi javna šola, vemo vsi to zelo dobro, ni zastonj. In v tem primeru epidemije koronavirusa je pač javna šola postala še dražja oziroma še več financ oziroma dodatkov In med tem zloglasnim lockdownom je ta mati samohranilka ostala dejansko z minimalno plačo doma z dvema otrokoma, ki sta bila šoloobvezna; z računi za internet storitve oziroma internetnega ponudnika, ki jih pa ni mogla plačati. Seveda smo ji priskočili na pomoč in ji pomagali. Ampak rad bi opozoril na problem, ki ste ga tudi v tem času koronavirusa vsi, sploh vladajoči, prezrli, da so internetni ponudniki ne glede na to, kako se bi naj šolali otroci na daljavo, zahtevali, da družine poravnajo svoje račune. In če niso imeli, so jim enostavno internet odklopili; in tako je bilo skoraj tudi v tem primeru, če ne bi poravnali vsega stroška teh računov, ki jih ta mati samohranilka ni mogla poravnati.

Te raznorazne videovsebine in pogovori na daljavo so lahko dobrodošli pripomoček pri šolanju, je tudi kot neke vrste popestritev, ampak to samo kot dodatek k osnovnemu šolanju. Šola je le šola in dejansko otroci si želijo biti v šoli, se želijo šolati in tudi v živo spremljati pouk in navezovati socialne stike. In država – zato smo tudi tukaj v Državnem zboru – mora zagotoviti pogoje, da bodo imeli vsi državljani možnost dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev, in to na vseh območjih. Po Sloveniji pa imamo še vedno tako imenovane bele lise, kjer je dejansko pokritost z mobilnim signalom slaba; o kakšnem širokopasovnem omrežju pa lahko tam ljudje zgolj sanjajo ali sanjamo. Tukaj bi rad predvsem izpostavil vzhodni del Slovenije, sploh območje Haloz, Goričkega, in tudi dejansko severni del Slovenije, se pravi območje skrajno severnega dela Slovenije – Koroške. Glede na vse to zato v Levici upamo, da normativna ureditev ne bo samo mrtva črka na papirju. Država mora z aktivno politiko investicij v izgradnjo širokopasovnega omrežja, in to po celotni Sloveniji, urediti, da bodo lahko, sploh ko govorimo o učencih in o tistih zaposlenih, ki morajo opravljati delo na daljavo, te zadeve tudi opravljali. Pravica do dostopa do svetovnega spleta pa je dandanes nuja in mora biti univerzalna, se pravi tudi po našem mnenju neobdavčena in tudi zastonj.

Hvala za besedo. Lep pozdrav ministru! Spoštovani kolegice in kolegi! Živimo v času četrte, na prehodu v peto industrijsko revolucijo. Digitalizacija je vseprisoten pojav, zaradi novih tehnologij komuniciramo drugače, delamo drugače, živimo drugače. Vse te spremembe pa terjajo posodobitev vseh procesov in sistemov, ki nas obdajajo. Novi poslovni modeli spreminjajo globalno ekonomijo. Razvoj informacijske družbe temelji na zmogljivi infrastrukturi elektronskih komunikacij. Gospodarski in vsesplošni razvoj je neposredno povezan z razvojem visokokakovostne širokopasovne infrastrukture. Študije OECD ugotavljajo neposredno povezavo med rastjo širokopasovnih povezav in rastjo BDP. Prav tako pa pozitivni učinki kažejo na enakomeren razvoj podeželja in ustvarjanje ugodnega okolja za mala in srednja podjetja. Novi Sloveniji si želimo, da do leta 2025 Slovenija postane gigabitna družba. Pri gradnji optičnih omrežij želimo zasledovati najvišje cilje Evropske unije, saj se internetni promet eksponentno povečuje. Na podlagi vedno večjih potreb pa je treba spodbuditi privatni sektor, da pravočasno gradi zanesljiva omrežja največje prepustnosti. Novi Sloveniji podpiramo razvoj mobilnega omrežja pete generacije, saj bodo s tem omogočene nove internetne storitve, med drugim tudi avtomatizirane vožnje in povezljivost prometa, kar bo omogočilo razvoj samovozeče mobilnosti. Zavzemamo se tudi za aktivnejše upravljanje radijskega spektra. V Sloveniji še vedno premalo učinkovito izkoriščamo zmožnosti informacijske-komunikacijske tehnologije. Že dosedanje zmožnosti na področju IKT presegajo dejanski izkoristek v vsakdanjem življenju ljudi. To se je do neke mere v zadnjih dveh letih nekoliko spremenilo zaradi epidemije, ko smo bili primorani za delo od doma, za šolanje in za druge stvari v večji meri uporabljati te sodobne tehnologije. Digitalizacija vsega in vseh mora biti časovno usklajena z dogajanjem na globalnem trgu, temu pa mora slediti tudi nacionalna zakonodaja. Danes imamo tako v prvi obravnavi besedilo Zakona o elektronskih komunikacijah. Cilj zakona je urediti učinkovitejšo uporabo radiofrekvenčnega spektra, spodbujanje investicij v visokozmogljiva in visokokakovostna omrežja; zagotavljanje varnosti omrežij in storitev, vključno zaradi povečanih tveganj, ki jih prinaša tehnologija 5G pri zagotavljanju teh omrežij in storitev subjektom, ki z vidika države in družbe zagotavljajo tako imenovane kritične storitve, zaščita potrošnikov in izboljšan dostop do storitev ter varovanje življenj preko dostopa do številk za komunikacije v sili. V okviru univerzalne storitve se zagotavlja prenosno hitrost, ki omogoča uporabo širokega nabora storitev, kot so na primer eUprava, spletno bančništvo in videoklici. V nacionalni pravni red se implementira Direktiva (EU) 2018/1972. Konec decembra 2018 sprejeta direktiva spreminja obstoječ regulativni okvir Evropske unije za področje elektronskih komunikacij. Hkrati z uskladitvijo z določbami direktive se predlaga izboljšava obstoječe zakonske ureditve v delu, ko gre za nacionalne določbe ali pa je mogoče zagotoviti jasnejši in primernejši način prenosa določb predpisov Evropske unije. Ob tem se v poglavju o varnosti omrežij in storitev ter delovanju v stanjih ogroženosti hkrati zagotavlja tudi implementacija ukrepov iz nabora orodij Evropske unije za kibernetsko varnost tehnologije 5G, ki je rezultat skupnih prizadevanj in pristopa držav članic Evropske unije, predstavnikov Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost in Evropske komisije, ki ga je podprla tudi Republika Slovenija. V primerjavi z dosedanjim zakonom je v skladu s cilji direktive izpostavljen dodaten cilj glede povezljivosti, in sicer dostop do zelo visokozmogljivih omrežij in njihova uporaba za vse državljane in podjetja v Evropski uniji. Na področju gradnje omrežij in pripadajoče infrastrukture se določi ministra, pristojnega za elektronske komunikacije, za nosilca urejanja prostora za področje načrtovanja javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture. S tem se stremi k poenotenju pogojev za gradnjo javnih komunikacijskih omrežij v prostorskih aktih, kar bo zmanjšalo stroške gradnje in bo imelo pozitiven vpliv na okolje. Novost je, da obveznost položitve dovolj zmogljive proste kabelske kanalizacije ne velja v primeru gradnje z javnimi sredstvi za gradnjo širokopasovnega omrežja. Bo pa po izgradnji teh omrežij omogočen priklop vseh zainteresiranih uporabnikov kot tudi dostop vseh operaterjev do tega omrežja. Agencija Akos bo najmanj vsake tri leta morala objaviti javni poziv za poizvedovanje po nameri investitorjev, da bodo v roku, ki ga določa agencija in ni krajši od treh let, gradili zelo visokozmogljiva omrežja, ali bodo nadgradili ali razširili obstoječa omrežja tako, da bodo omogočala hitrosti najmanj 100 skladu s predlogom bo agencija odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za zagotavljanje brezžičnih širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev izdala za 20 let. Za ostale radijske frekvence časovna veljavnost odločbe ostaja največ 15 let, razen radijskih frekvenc za zrakoplovno in pomorsko mobilno storitev, ki se izdaja za nedoločen čas. Za postavitev maloobmočnih brezžičnih dostopnih točk se ne zahteva nobenega predhodnega dovoljenja. Osebe javnega sektorja bodo morale operaterjem omogočiti postavitev teh dostopnih točk na svoji fizični infrastrukturi, ki je primerna za postavitev. Na področju zaščite kibernetske varnosti omrežij 5G, ki je za Slovenijo in Evropsko unijo strateškega pomena, operater ne bo smel uporabljati strogo omejenega nabora opreme dobavitelja z visokim tveganjem, če jih kot takšne po predhodnem mnenju Sveta za nacionalno varnost in na predlog organa, pristojnega za informacijsko varnost, določi Vlada po predpisanem postopku in merilih. Varnost omrežij in storitev je in bo v digitalizirani družbi vedno bolj pomembna, zato mora biti varnost čim bolj optimalna. V Novi Sloveniji podpiramo predlog zakona, katerega namen je prenos direktive v nacionalni pravni red. Podpiramo tudi cilje zakona, ki gredo v smeri večje varnosti, zlasti komunikacijskih omrežij in storitev, ki so povezane tudi z vzpostavitvijo tehnologije 5G. Še posebej moramo okrepiti varnost vseh tistih subjektov, ki z vidika države in družbe zagotavljajo kritične storitve, kar ima v končni fazi pomen tudi za nacionalno varnost. Namen zakona je tudi pospeševanje razvoja elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev v Republiki Sloveniji in s tem gospodarskega in družbenega razvoja v državi. Pomemben je čim širši dostop do visokozmogljivih omrežij za čim širši krog državljanov in podjetij ob strogih varnostnih pogojih. V Novi Sloveniji smo veseli tudi, da se je v zakon vključilo uporabnike invalide in uporabnike s posebnimi socialnimi potrebami, hkrati pa se zagotavlja tudi boljše varstvo pravic za vse uporabnike. Iz vsega navedenega sledi, da bomo poslanci Nove Slovenije predlog zakona podprli. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Mag. Andrej Rajh bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Spoštovani predsednik, spoštovani minister, kolegice poslanke in poslanci! Danes je pred nami Predlog zakona o elektronskih komunikacijah. Gre za nov zakon, ki sledi predvsem spremembam, ki jih je na tem področju uvedla evropska direktiva. Kot navaja predlagatelj, je temeljni cilj zakona prenos direktive, prav tako pa naj bi okrepil varnost, še posebej zaradi povečanih tveganj, ki jih prinaša tehnologija 5G. Zakon bi naj omogočil tudi učinkovitejšo uporabo radiofrekvenčnega spektra, zaščito potrošnikov ter izboljšan dostop do storitev. Med drugim pa se nekatere določbe nanašajo tudi na prevzem nalog Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. V stranki SAB se zavedamo, da je rok za prenos direktive že potekel in je čimprejšnja implementacija bistvenega pomena, da se izognemo sankcijam s strani Evropske komisije. Kljub temu pa ne moremo mimo podanih pripomb, ki so jih izpostavili deležniki. Po njihovih besedah je v nekaterih delih predlog zakona v nasprotju z direktivo in celo z Ustavo Republike Slovenije. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve kot neodvisni regulator v prvi vrsti opozarja, da nekatere določbe predloga zakona korenito posegajo v pristojnosti in neodvisnost njenega delovanja. Gre za neodvisen organ, ki s svojimi pristojnostmi regulira delovanje deležnikov na trgu in posledično tudi delovanja podjetij v večinski državni lasti. Neodvisnost in samostojnost regulatorjev poudarja tudi evropski pravni red. Na tak način se želi preprečiti vpliv vsakokratne politične oblasti, da bi preko regulatorja uresničevala partikularne interese. V stranki SAB smo že oktobra 2020 nasprotovali ustanovitvi dveh superagencij, v katerih bi se z vladnim predlogom pod krinko racionalizacije in debirokratizacije združilo 8 obstoječih neodvisnih agencij. Temu smo nasprotovali takrat in nasprotujemo danes, saj smo tako namero prepoznali kot poskus podrejanja neodvisnih regulatorjev. Danes nas na to ponovno opozarja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve. Za stranko SAB je pomembno, da podjetja v večinski državni lasti v prvi vrsti zagotavljajo kvalitetno opravljanje javne službe. Zato morajo tudi nadzorne agencije ohraniti svojo neodvisnost, saj lahko le na tak način skrbijo, da je področje, za katerega so ustanovljene, podvrženo ustreznemu nadzoru. Agencija torej posebej izpostavlja, da predmetni zakon na neustrezen način prenaša evropsko direktivo v slovenski pravni red in da obstaja resno tveganje, da bodo sproženi postopki pred Evropsko komisijo in Sodiščem Evropske unije. Bistvene pripombe se nanašajo na zagotavljanje tehnološke nevtralnosti, dostopanja do omrežja, zagotavljanja enake obravnave, možnosti preverbe ustreznosti veleprodajnih cen in s tem zagotovitve nediskriminatornega pristopa, pa nenazadnje tudi vladnega kadrovanja, poseganja v imenovanje direktorja agencije pri že najmanjših napakah, na primer na podlagi nedefiniranega pojma zamude rokov izdaje upravnih določb. Teh je na leto več kot 5 tisoč, za katere velja instrukcijski rok, torej rok, ki ni obvezen in je zgolj priporočljiv. V stranki SAB želimo, da bodo zagotovljeni in vzpostavljeni pogoji, ki bodo omogočili, da bo v Sloveniji gospodarstvo stabilno, razvojno in trajnostno naravnano, inovativno in digitalizirano ter bo ustvarjalo dodana delovna mesta z visoko vrednostjo. V stranki SAB se torej zavedamo, da je trdno gospodarstvo ključno za močno socialno državo, za višje plače in višje pokojnine. V stranki SAB bi si želeli, da bi bil pred nami zakon, ki bi zagotavljal prijazno poslovno okolje, ki bi omogočilo inovacije, podjetništvo in inovativne poslovne modele. Vendar nas pripombe, ki jih je navedel neodvisni regulator – Agencija za komunikacijska omrežja in storitve – ne navdihujejo, temveč nam vzbujajo številne pomisleke. Zato danes v stranki SAB predloga ne bomo podprli. Hvala lepa. lepa. Mag. Dušan Verbič bo predstavil stališče Poslanske skupine Konkretno. Hvala za besedo, predsednik. Spoštovani minister s sodelavci, poslanke in poslanci, prav lep pozdrav! Danes bomo opravili prvo obravnavo Predloga zakona o elektronskih komunikacijah, katerega temeljni cilj je prenos direktive v nacionalni pravni red. Konec decembra 2018 je bila namreč sprejeta Direktiva o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah, ki spreminja obstoječi regulativni okvir Evropske unije za področje elektronskih komunikacij z rokom za prenos do 21. decembra leta 2020. Zaradi kompleksnosti in obsežnosti vseh sprememb je bila sprejeta odločitev, da se tokrat namesto novele obstoječega zakona pripravi nov sistemski zakon, ki bo še naprej urejal pogoje za zagotavljanje elektronskih komunikacij omrežij in izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev. Poleg prenosa direktive je namen predloga zakona pospeševanje razvoja elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev v Republiki Sloveniji in s tem gospodarskega in družbenega razvoja v državi, vključno z razvojem informacijske družbe, dostop do zelo visokozmogljivih omrežij in njihova uporaba za vse državljane in podjetja v EU. Hkrati pa je namen krepitev varnostnih zahtev za zagotavljanje omrežij in storitev, kar bo zaradi večjega zaupanja uporabnikov pospešilo tudi uporabo zadevnih storitev kot tudi razvijanje notranjega trga EU in uveljavljanje legitimnih interesov vseh njenih državljanov. Cilj predlaganih rešitev je urediti učinkovitejšo uporabo radiofrekvenčnega spektra, spodbujanje investicij v visokozmogljiva in visokokakovostna omrežja, zagotavljanje varnosti omrežij in storitev, vključno zaradi povečanih tveganj, ki jih prinaša tehnologija 5G pri zagotavljanju teh omrežij in storitev subjektom, ki z vidika države in družbe zagotavljajo tako imenovane kritične storitve, zaščita potrošnikov in izboljšan dostop do storitev ter varovanje življenj preko dostopa do številk za komunikacije v sili. V okviru univerzalne storitve se zagotavlja prenosno hitrost, ki omogoča uporabo širokega nabora storitev, kot so na primer eUprava, spletno bančništvo, videoklici in podobno. Večja varnost omrežij se bo zagotavljala tudi z implementacijo ukrepov iz nabora orodij EU za kibernetsko varnost tehnologije 5G, ki je rezultat skupnih prizadevanj in pristopa držav članic Evropske unije, predstavnikov Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost in Evropske komisije, ki ga je podprla tudi Republika Slovenija. Številne odločbe se v zakonu ohranijo enako, kot se tudi uvajajo nekatere novosti. Med drugim se dopolnjuje tudi odstavek, ki ureja situacijo, ko naročnik ob prekinitvi naročniške pogodbe zaradi sprememb pogodbenih pogojev na strani izvajalca storitev prijeto terminalsko opremo vrne izvajalcu te storitve. V izogib morebitnim finančnim posledicam v obliki denarne kazni zaradi zamude pri prenosu direktive je ključnega pomena, da se predlog zakona čim prej sprejme, zato bomo v Poslanski skupini Konkretno Predlog zakona o elektronskih komunikacijah v današnji prvi obravnavi tudi podprli. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije.

Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Z Zakonom o elektronskih komunikacijah, ki je bil sprejet leta 2004, so bile v slovenski pravni red prenesene določbe direktive Evropske unije, ki se vsebinsko nanašajo na to področje. Prvi nacionalni zakon o elektronskih komunikacijah je celovito uredil njihovo regulatorno strukturo, kar krovni zakon na tem področju ureja še danes. Veljavni zakon med drugim opredeljuje pogoje za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij in za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev, zagotavljanje univerzalne storitve, upravljanje radiofrekvenčnega spektra in izrabo številskega prostora. Ureja pa tudi pravice uporabnikov, pogoje delovanja omrežij in storitev, zahteve za zaščito zaupnosti elektronskih komunikacij; postavlja pravila za razreševanje sporov med subjekti na trgu in odloča pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve kot neodvisnega regulatornega organa. Pred dobrimi devetimi leti je začel veljati nov zakon o elektronskih komunikacijah, tudi ta je v nacionalno zakonodajo prenašal določbe vseh direktiv Evropske unije oziroma iz oziroma iz regulativnega okvira, tokrat s spremembami in prenovitvami. Z zadnjo novelo leta 2017 pa je bil zakon dopolnjen s prenosom direktive Evropske unije o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti. Tokratne spremembe so tako obsežne, da zahtevajo sprejetje novega zakona. Konec leta 2018 je namreč pričela veljati Direktiva Evropske unije o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah. Rok za prenos te direktive v nacionalno legislativo je bil določen na dve leti, kar pomeni, da je že potekel. Temeljni cilj, ki ga navaja predlagatelj, je torej prenos direktive. S tem se tudi na nacionalni ravni prenavljajo rešitve, ki so bile v preteklosti prenesene z implementiranjem štirih evropskih direktiv. Poleg tega pa predlog zasleduje cilj okrepitve varnosti še zlasti javnih komunikacijskih omrežij in storitev, tudi zaradi povečanih tveganj, ki jih prinaša tehnologija 5G. Po nekaterih napovedih naj bi imela 5G omrežja do leta 2025 že več kot milijardo in 700 milijonov naročnikov. Tehnologija pete generacije je sicer že na široko vstopila tudi med slovenske uporabnike, na trgu pa se pojavlja vedno več naprav, ki tovrstno tehnologijo podpirajo. Zato je še toliko bolj pomembno zagotavljanje varnosti tudi za subjekte, ki z vidika države in družbe zagotavljajo tako imenovane kritične storitve, ki imajo izjemen pomen tudi za nacionalno varnost. S sprejetjem tega zakona se bodo implementirali zlasti strateški ukrepi iz nabora orodij Evropske unije za kibernetsko varnost tehnologije 5G. Omenjeni nabor orodij je rezultat skupnih prizadevanj in pristopa držav članic Evropske unije, predstavnikov Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost in Evropske komisije. Ta omenjeni nabor orodij je podprla tudi Republika Slovenija. V predlogu je namen zakona opredeljen kot pospeševanje razvoja elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev v Republiki Sloveniji. Njihova stopnja razvoja in raven njihove uporabe sta nepogrešljiv strukturni element konkurenčnih prednosti vsake države v svetovni ekonomiji, tako tudi naše. Poleg tega pa je namen zakona tudi zagotavljanje učinkovite konkurence na trgu elektronskih komunikacij, učinkovite uporabe radiofrekvenčnega spektra in elementov oštevilčenja, univerzalne storitve in varstva pravic uporabnikov, vključno z uporabniki invalidi in uporabniki s posebnimi socialnimi potrebami. Poseben poudarek je tako namenjen skrbi za skupine, ki so pri dostopu do elektronskih komunikacij prikrajšane zaradi socialnega položaja ali invalidnosti, ter zagotavljanju pravice do komunikacijske zasebnosti uporabnikov javnih komunikacijskih storitev. Intenzivirajo in krepijo se pravila glede zagotavljanja varnosti omrežij in storitev, predvsem v luči obvladovanja tveganj, ki jih prinašajo nove tehnologije. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo podprli predlog sklepa, da je Predlog zakona o elektronskih komunikacijah primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Obveščam vas, da je aktualni vrstni red naslednjih petih poslank in poslancev, prijavljenih k razpravi, razviden na zaslonih v dvorani. Celoten vrstni red prijavljenih razpravljavcev pa je razviden na internetni spletni strani Državnega zbora v rubriki Poimenska lista razpravljavcev. Vrstni red prijavljenih razpravljavcev se med potekom razprave lahko spreminja. Prvi ima besedo Jani Möderndorfer. **JANI Hvala lepa, podpredsednik. No, zdaj bomo lahko na podlagi tega, kar smo v stališčih predstavili, malo poklepetali in predvsem razpravljali bolj natančno, kaj je tisto, kar pravzaprav nas moti v tem zakonu. Slovenska javnost, ki spremlja to razpravo, mora vedeti, da govorimo o zakonu, ki ima čez 441 strani. Gre za res obsežno materijo in povprečen državljan pravzaprav tega zakona niti ne razume, ker mora poznati še marsikaj drugega, če hoče sploh razumeti, kaj od zakona pričakujemo oziroma kaj bomo z njim dosegli.

V tem mandatu se je oblast spremenila. In vsaka oblast pogleda, ali ji takšen zakon, ki je v postopku, v medresorskem usklajevanju, ustreza, in ga gre popravljat. gre popravljat. V predstavitvi stališča sem zelo jasno povedal, kje so se začele resne spremembe za obvladovanje te materije. Nesporno dejstvo je, da zakon je potreben prenove in se mora uskladiti z evropsko direktivo, to, kar je minister povedal na samem začetku. Ampak veste, en svojevrsten paradoks je pa to, da v tem zakonu imamo celo določene določbe, ki znižujejo kriterije od tistega, kar direktiva določa. Bom šel potem konkretno na posamezne primere in to je svojevrsten absurd, kjer ta vlada poskuša uzurpirati določena področja, zato da bi jih lažje obvladovala. Tri mesece pred koncem mandata hočemo to narediti? Prej sem govoril o tem, kako sta gospod Logar in gospod Pompeo podpisala in nenazadnje tudi dala skupno izjavo, kaj in kako si predstavljata elektronske naprave oziroma predvsem komunikacije in kje Amerika vidi tukaj resno resno priložnost – no, da si ne bomo delali utvar, saj Slovenija je dvomilijonski trg, to ne predstavlja za Ameriko nek resen problem. Ali mislite, da bo ne vem kaj blazno profitirala? Je pa pomembno število držav. To je pa zelo pomembno zaradi referenc, koliko držav pristopa k tej zgodbi. In seveda, Višegrajska skupina je v tem paketu, kjer mi v nasprotju z našo strategijo o zunanji politiki – ta vlada seveda drvi kontra vsemu tistemu, kar imamo mi v strategiji napisano, seveda se približuje nekim drugačnim politikam. Kaj v tem sporazumu piše? Ne bom vas mučil s tekstom, ki je na eni strani, kako si obljubljajo, kako bo vse krasno teklo s 5G, ampak tisto, kar je pa pomembno za ta zakon in ob tej razpravi, pa so štiri ključne točke, kjer se v bistvu Slovenija zavezuje skupaj z Ameriko, kaj bo Ena od točk je, ali so lahko dobavitelji omrežne, strojne in programske opreme predmet nadzora tujih vlad brez neodvisne sodne presoje. Če boste dobro pogledali zakon, boste našli to v 115. členu pod 2. in 3. točko, imate lepo razdrobljeno in na svoj način zapisano in točno to, kar so se zmenili z Američani. Ali dobavitelji omrežne, strojne in programske opreme lahko zagotovijo preglednost ‒ pozor! ‒ lastništva, partnerstev, struktur upravljanja podjetij in so predmet pravnih predpisov, ki zahtevajo pregledne prakse upravljanja. Kaj to je? Kako bomo zagotavljali oziroma to preverjali? To samo bog ve in ta vlada, seveda. Tako približno tudi v zakonu, seveda, v več točkah to razdelajo. Ali se dobavitelju omrežne, strojne in programske opreme zavezani k inovativnosti in spoštovanju pravic intelektualne lastnine? Lepo vas prosim!? Ta vlada bo ocenjevala, kdo je inovativen in razvojno dosega merila in kriterije na področju 5G, ko nimamo niti standardov niti ne razvijamo nobenih lastnih zadev na tem področju. Ampak očigledno bo SNAV znal to oceniti. O tem malce kasneje. In zadnja, ali lahko dobavitelji omrežne, strojne in programske opreme izpričajo etično poslovno ravnanje? Amerika ima ful etično in poslovno ravnanje; ja, ampak samo pri eni zadevi ‒ kapitalu oziroma donosu. Predvsem pa tisto, kar se najbolj bojijo oziroma bojimo, pa je nadzor. Oprostite, vsi se tako bojijo nadzora neke tretje države, kot v zakonu piše, v resnici. Jaz se bojim nadzora od vsepovsod, tudi od Američanov. Počasi mi gredo že zelo zelo zelo na živce s tem svojim nadzorom vsepovsod in poseganjem tudi v našo suverenost. In to s strani naše vlade, ki celo to dopušča! Evropske države … Zanimivo, Nemčija kaj takšnega ni podpisala. Mi smo hiteli to podpisati, pa še kakšne druge države evropske. Na kraj pameti ji ne pride, da bi si tako zavezala roke s takimi dokumenti! Na kraj pameti ji ne pride! Zaradi tega, ker seveda gledajo vsak svoje interese. Logično. So si pa odprli možnosti in seveda tudi Evropska komisija, katera je dala priporočila in smernice, je zelo jasno povedala, da določene segmente, seveda z vidika varnosti, na področju kibernetske varnosti bo seveda potrebno zelo jasno opredeliti. Mi smo šli korak dlje oziroma v tisto smer, kjer ne govorimo o produktih, ampak govorimo kar o dobaviteljih, kar na splošno. Tukaj vidim zelo velik problem; velik problem predvsem zaradi tega, ker vi veste ‒ bom govoril o imenih, ker tako si bomo znali bolj plastično predstavljati. Družba Telemach, za razliko od Telekoma, ki to ni, je že nabavljala opreme in produkte s strani Huaweia in ta zakon govori, da v roku petih let bo treba vse to zamenjati, kolikor seveda, če se ugotovi, da ne bom na pamet govoril, da gre za tvegano in tako naprej. Potem, kako bomo to ugotavljali? To je tudi zanimivo, svojevrsten način. Če bomo pogledali, kako to delajo v drugih državah, recimo dobavitelj ‒ namreč v tem zakonu govori, da bo vlada lahko tistega, ki ga bo ocenila, da bo tvegan oziroma rizičen, ga tudi izločila iz postopka. Seveda »lahko«, besedica lahko obstaja v tem zakonu, mu bo dala možnost neke vrste zagovora, da pojasni in da v bistvu razloži, da mogoče pa ni tveganj. Ampak ta »lahko« pomeni, da tudi ni potrebe, da se to zgodi, In prvič, kjer bo lahko ta stranka v postopku, ki bo izločena seveda bo lahko svojo pravico iskala šele na Upravnem sodišču, ki pa, mimogrede, ne odloča o vsebini, sploh ne odloča o vsebini in to vlada zelo dobro ve, ampak samo o postopku, kar pomeni, da je avtomatično izločena iz cele zgodbe, že vnaprej diskvalificirana. In zato je tista določba 22. člena Ustave Republike Slovenije, da moramo imeti vsi enako možnost biti pred sodiščem obravnavani, je tukaj to v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije. Če gremo pa še korak dlje, ko se pogovarjamo o svobodni gospodarski pobudi, no, to je pa sploh zanimivo, da to počne desna vlada, ki bi itak rada vse sprivatizirala, v tem primeru pa jo zanima samo, koga bi izločila. jasno je, da Slovenija tukaj samo kima in se priklanja, v resnici bi nekdo drug rad nekoga izločil, mi bomo operativno to samo Sam osebno trdim in tudi vsi tisti strokovnjaki, ki se spoznajo na to materijo, zelo jasno povedo; bom zelo plastično razložil. Pojdimo na avto, ker Slovenc povprečno je zaljubljen, vsak ima svoj avto v Sloveniji in vsak, še posebej moški del, orgastično doživljajo svoje uspehe in se izkazujejo z avtomobilom. Sam avto po sebi, če ga kupiš, ne more biti nevaren z vidika, če bi dali tu primerjavo ‒ tako, plastično, zelo poenostavljeno ‒ z elektronskimi komunikacijami. Problem je nekje drugje; problem je, kaj bomo inštalirali v ta avto, kakšno programsko opremo, kako ga bomo lahko sledili, kje ga bomo nadzirali. To je problem! In Huawei ne dela tistega, kar bi mi radi nadzirali, in to vedo tudi Američani. Zato je treba dobavitelje izločiti; zato da bomo kibernetsko varni in da bomo vzpostavljali varnost. In to je ta neenakost! Ob tem, da imajo določena podjetja že ustanovljene družbe v Republiki Sloveniji in mi jih bomo zdaj vrgli ven iz tržišča na tak fin, enostaven način skozi stranska vrata. To zelo jasno določimo s 115. in 116. členom tega zakona, kjer govorimo o merilih in kriterijih. Ta merila in kriterije, lepo vas prosim, če si preberete natančno, kar nekaj jih je, cela stran, natančno si jih preberite. Oprostite, to presojati na ta način, kot si je ta vlada zamislila s tem zakonom, pa to pade na vsakem rednem sodišču, kaj šele na Ustavnem sodišču. Dajte no, lepo vas prosim! Vse lepo in prav za e-razvoj ali kako bi temu rekli, ampak ne na ta način, lepo vas prosim! Minister, jaz vem, da ste vi to podedovali, prej je delalo to Ministrstvo za javno upravo, kjer so pravzaprav dobesedno morali del ljudi prestaviti, nekaj ste si jih pa sami izbrali zato, da lahko sploh delate naprej. Pred tem pa še prejšnja vlada, ki je pravzaprav usklajevala, preden smo sploh prišli do prvih stvari. Večina tega zakona, večino tega teksta je bilo napisanega že pred dvemi leti. Posledica tega teksta je, da imamo samo par členov, ki pa so drastično spremenjeni v toliko, da seveda urejajo tista vprašanja, ki so nujna, če hočemo izvajati ta zakon. Če hočemo imeti red na tem področju, moramo imeti seveda zelo dobrega regulatorja. Regulator je eden od najbolj pomembnih členov, ki v bistvu neodvisno vrši nadzor nad operaterji, nad vsemi temi, ki seveda jih ta zakon obravnava. Ampak, glej ga zlomka! Direktorsko mesto Akosa gre nekomu strašansko strašansko na živce. Osebno moram reči, mene kaj dosti ne tangirajo posamezniki, ki sedijo na tem mestu. Ampak, veste, kdaj je najbolj nevarno? Ko vlada želi, da regulator izvaja njihove politike. No, tega se jaz bojim. Potem je konec, poten ne rabimo več regulatorja, potem naredite direktorat znotraj ministrstva pa ukinite regulatorja, pa je to to. Takrat bo vsaj zakonito in legalno to, kar bo minister počel, da bo vršil nadzor nad regulatorjem. Kako pa vrši nadzor nad regulatorjem? No, pa pojdimo pogledat, kaj so v členu napisali. Po novem bo sveta zavoda razreševal direktorja tega regulatorja. Veste, kaj to pomeni? Neposredno vmešavanje tudi v postopke regulatorja! To je eden od načinov, kako pravzaprav ti lahko resno kontroliraš in reguliraš delo enega regulatorja. Vsi regulatorji v Evropski uniji, v vseh članicah Evropske unije so neodvisni in ne rabijo prav nič nobene vlade poslušati, ampak po zakonu seveda vršijo tiste postopke, ki jih imajo določene. Se pravi, naloge: od nadzora do nenazadnje tudi pregleda, analize samega razvoja tistega področja, ki ga regulator opravlja, in nenazadnje tudi vodi postopke podeljevanja bodisi frekvenc, bodisi vseh tistih nalog, ki jih ima pač zdaj – govorim slučajno frekvenc, ker je to ena izmed nalog Akosa. In če hočemo seveda tovrstne postopke nadzora peljati, potem je treba najprej obglaviti Akos, potem bomo pa vršili še nekje drugje nadzor in bomo lepo izpeljali postopke tako, kot je treba. To je, oprostite, za mene daleč od tistega, kar si Slovenci in Slovenke želimo v naši državi. Kibernetska varnost je zagotovo ena od najbolj pomembnih zadev sodobnega časa v 21. stoletju. Kot je že marsikdo povedal na svojem začetku, je to ena od tistih zadev, kjer pravzaprav naše življenje teče in je pravzaprav neke vrste gonilo. Vedno huje bo, vedno bolj bomo odvisni od teh elektronskih komunikacij in kar se tiče razvoja in tako naprej. Trg in boj na tem področju je strašansko velik. Sam osebno se strinjam, da država vrši nadzor z vidika varnosti, ali smo dovolj varni, zato da zaščitimo svoj nacionalni interes oziroma nenazadnje tudi pravice, ki izhajajo, in naloge, ki jih ima država. Nenazadnje tudi v povezovanju s sosednjimi državami, predvsem tistimi, s katerimi smo skupaj v neki družini, govorim o Evropski uniji, in kjer smo govorili neke določene sporazume, kako bomo delovali. Ampak ne na ta način, oprostite. Na ta način zagotovo ne. Od tega jaz stran bežim. Prepričajte me, spremenite 115. in 116. člen, spoštujte ustavo in predvsem računam na to, da se boste zbudili, nehali služiti eni od držav, ki ima največ interesa na tem področju. Ne zato, ker bo pri nas zaslužila. Še enkrat poudarjam, Republika Slovenija je kamenček v ničemer, v tistem, kar bi lahko nekdo zaslužil. Gre za število držav. Poglejte samo en podatek, kako bo to izgledalo, recimo v Nemčiji, na Finskem ali pa v Sloveniji. Pa bom dal primere. Obseg pregleda takšne infrastrukture: v Nemčiji gre samo za kritično infrastrukturo in najbolj občutljive komponentne, imajo to določeno. Na Finskem enako, samo kritične in najbolj občutljive komponente. V Sloveniji vse komponente, ki so potencialno lahko vključene, kar je neracionalno in tudi ne ustreza nobenemu kriteriju sorazmernosti. Če pogledamo merila in kriterije, kako imajo postavljene v Nemčiji. V Nemčiji imajo tehnično omejene na kritične varnostne komponente, na Finskem imajo tehnični, strateški zgolj za kritične komponente. No, kako imamo pa v Sloveniji? Imamo pa tehnično, strateška in politična merila. Celo politična merila imamo postavljena, kot recimo, država izvora in demokratičnost, če je dovolj demokratična država. Skratka, take nebuloze dajemo noter iz enega preprostega razloga: zato da bi nekomu ustregli, zato da bi vnaprej enega lahko diskvalificirali in izključili. Zakaj tega niso naredili na Finskem in v Nemčiji? So tam premalo razgledani? So premalo razviti, nimajo svojih lastnih interesov? Jih ne zanima varnost države? Lepo vas prosim, ne nam prodajati takšnih bučnic, no! Odprimo oči in se zbudimo, kje je v resnici interes. Sem pa žalosten, veste. Pa veste, zakaj? Ker vem, da po moji razpravi me boste prepričevali, kako to ni res, kako je to vse usklajeno s pravnim redom Republike Slovenije, kako tukaj ni nobenega političnega interesa. Lepo vas prosim, ne nam prodajati tistega, kar seveda v času elektronskega mreženja lahko dobimo in tudi pogledamo, kako je drugje, drugod urejeno to isto vprašanje; in to, recimo, v članicah Evropske unije, ne v tretjih državah. Če gremo pogledat, kdo je pristojni organ za pregled mehanizmov odločanja. V Nemčiji je to zvezna agencija za omrežja, na Finskem je to finska agencija za promet in komunikacije. Pri nas – pazite, pozor –, bo pa kdo? Bo pa kar na podlagi mnenja slovenskega Sveta za nacionalno varnost, ki je posvetovalni in politični organ. A je to še kaj normalnega v tej državi? Izgleda, da je predsednik Vlade čisto obremenjen s to nacionalno varnostjo in s tem, da mora imeti vse v rokah nekdo, ki ima seveda tudi politično moč. In zadnja primerjava: pravna možnost in možnost pravne zaščite. V Nemčiji pritožba pred rednimi sodišči,

Nekdo je rekel v svoji predstavitvi stališča, da je čas, da si povemo, s čim se strinjamo in s čim se ne strinjamo. In da mogoče se bo dalo to z amandmaji popraviti. Kolikor jaz poznam to vlado in kolikor poznam to artimetiko, ki jo gledam pri vsej zakonodaji, ki gre skozi tale državni zbor: ne predlagate prav nobene spremembe in popravka! Še tistih ne, ki jih predlaga Zakonodajno-pravna služba. Veselim se že razprave na odboru, ko bo napisano mnenje Zakonodajno-pravne službe. Upam, da boste, minister, takrat imeli odgovore za Zakonodajno-pravno službo, in to zelo jasne, ker si že kar mislim, kaj bo Zakonodajno-pravna služba napisala. Ampak, tako kot vedno, se nekateri potem radi skrijejo in izgovarjajo in rečejo: »Saj veste, to je tako, Zakonodajno-pravna služba ni zavezujoč organ oziroma njihovo mnenje ni zavezujoče.« Oziroma eni še bolj celo zadevo posplošijo in rečejo: »Saj veste, dva pravnika, tri različna mnenja. Kdo bi to sedaj? Ja, mi se moramo pač odločiti.« In na koncu se odločimo politično. Nam je znano to? Ja, pri tej vladi je vse samo še politično. Minister, na hearingu sem vas zelo natančno poslušal in vas tudi spremljal. Naredili ste neke določene korake, s katerim sem bil celo zadovoljen. Kdo jih je res naredil, ne vem, ampak v tem času se je to zgodilo in zato ste zaslužni vi. Ta zakon bo na koncu povedal, koliko ste resno mislili.

Hvala lepa za besedo. Me veseli, da je vsaj nekdo zelo resno bral ta zakon. V sredo bo Manuel Castells star 80 let. Boste rekli, kaj ima to zveze s tem zakonom. Ogromno. Manuel Castells, prostorski sociolog, ki je tam nekako že konec 80. let preteklega stoletja postavil tezo, da živimo v informatični družbi in to živimo že dobrih 30 let. Vsaka družba je informacijska, saj brez neke izmenjave informacij družbe kot take ni. Ta zakon je v bistvu – Jani je kazal, koliko je debel –, ta zakon je v bistvu letalonosilka na področju zakonodaje. Koliko držav na svetu je spodobno narediti letalonosilko? Kdo je prvi na letalonosilki – po navadi z admiralskim činom. Nekako kar traja. Onkraj tega, kar je izpostavil Jani, če greste brat to gradivo, veste, zelo lepo piše, citiram: »Predlog zakona ne predvideva več izdaje pravilnika, ki bi določil kategorije potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij … » In tak naprej. »Vsebina je urejena neposredno v zakonu Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o digitalni radiodifuziji. Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednji podzakonski predpisi, splošni akti, statusi …« ‒ in je tukaj našteto čez 40 tozadevnih podzakonskih aktov, v bistvu 42, ter v bistvu dva zakona o radiodifuziji pa seveda prejšnja varianta ZEKom. Ob tem se vključuje tukaj še štiri direktive; te najstarejše, v bistvu iz začetka tega stoletja 2002. Odkrito povem, več kot 30 let se ukvarjam s tem področjem. Magistriral sem iz tega z odliko, sem doktoriral iz tega. Če bi se sedaj resno hotel s tem zakonom ukvarjati pa da iz tega nekaj rata, bi se verjetno svetek in petek, soboto in nedeljo naslednjega pol leta vsaj po 10 ur na dan moral samo s tem zakonom ukvarjati. Mogoče se komu zdi to patetično, ampak ni. To je v bistvu eden ključnih zakonov, da sploh razumeš problematiko vsega tega. Tekel sem tukaj po hodniku, pa me je en poslanec hotel ustaviti pa sem rekel, da nimam časa, moram iti

razmišljal o tem zakonu, sem v bistvu razmišljal, da bi mi morali že končno nekaj izvesti: ukini Državni svet, takšen kot je, narediti 120 parlamentarcev, da bi se nas lahko potem polovica specializirala za take letalonosilke pa take bombe. Resna priprava tega zakona bi šla tako, da bi imel Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor pododbor, ki bi se ukvarjal s tem, pa namesto trilijona nekih klinčevih preiskovalnih komisij, ki izhajajo iz koruptivne politike, ki se ni izvolila sama, bi v tem odboru vsaka stranka imela enega poslanca ali pa poslanko in nekaj strokovcev, ki bi se samo s tem ukvarjali. Pa verjetno dva, tri ljudi v našem raziskovalnem oddelku Državnega zbora. To bi bil potem resen parlamentarizem, to se resni parlamenti gredo. Mi pa smo svetlobna leta od tega. In katerikoli malo kompleksnejši zakon – pa bom parafraziral sedanjega predsednika Vlade pri nas nekako postane napol žaltav; kar nekaj. Ker so okopi, premiki, deležniki se zakopljejo. Tudi v neki vladi, ki je dosti bolj demokratična. Ker mi imamo zdaj, bodimo odkriti, neko vlado: Država, to sem jaz, pa ponavadi razsvetljen absolut ima vsaj grajskega norčka, sedanji predsednik Vlade ga v bistvu nima. A veste. In potem ob neki taki perpleksni problematiki bo – kaj? SNAV Janezu Janši povedal, da toti so v redu, tisti niso v redu. V bistvu je pa dejstvo tako: ob šibki Rusiji, ob šibki Evropski uniji, tudi ob šibki ZDA imamo močno Kitajsko. In tudi ZDA, kar minister sam dobro ve, je zaspala na celi vrsti tozadevnih tehnologij. Žal, stanje je tako. V Evropski uniji v zadnjih 30 letih je bila Francija dokaj osamljena, je opozarjala na te zadeve, je poskušala razvijati neke software, neke hardware, koliko uspešno, koliko neuspešno, pustimo stati. Pa poznam, recimo, kakega nemškega liberalca, mladega, ki je eden največjih strokovnjakov za odnose Nemčija–Kitajska in tako naprej. Tudi o teh zadevah sva se pogovarjala, ampak če so tam house rules, ne bom več omenjal. Ja, in tu se nekako strinjam z Janijem; to, da si relativno majhen, še ne pomeni, da si lahko v nekem smislu – se opravičujem, kolegi – politično neumen, da se prikloniš enemu, drugemu, tretjemu. Moraš dejansko razmišljati. In, seveda, eni ste hoteli delati primerjave z avti ali s čimerkoli ali pa, če hočete, industrijsko revolucijo, pa neke številke tu prekladate. Mi vedno bolj drsimo v neke tako imenovane internet stvari, kjer se bo kmalu dalo shekati skoraj vse, kajne. Saj se že zdaj da. Tisti, ki ste malo bolj mahnjeni na avtomobile – sam nisem –, nek bolj nadarjen srednješolec vas lahko ustavi sredi avtoceste. Zlasti tisti neki avtomobili, ki hočejo, da ste ves čas konektani, pa da oni preverjajo, kako naprej, gor in dol. Če mi ne verjamete, ne vem, pojdite na YouTube, pa si poglejte. Zdaj, če gremo k vsebini neke take perpleksnosti, to je nekaj, kar bi na mizo moralo priti, ne vem, na tretjini začetka nekega sklica Državnega zbora, pa da so tam že neki ljudje, ko so to pripravlja, ki resno delajo na tem, ne pa tako, kot se zdaj nekako to poskuša. Pa ne bom zdaj kot Jani bral levite ministru, dejstvo je, da je to podedoval, dejstvo je, da se to paca že predolgo časa. Dejstvo je, da mi nekako nimamo vzpostavljenega nekega odnosa, kako naj bi stroka in politika in cela vrsta deležnikov, seveda z raznoraznimi interesi, sodelovalo pri pripravi tako kompleksnih, perpleksnih materij. Še včasih, ko imate neke dosti bolj inkluzivne vlade ali koalicije, kot je ta trenutno v odhajanju. Ja, to je bilo res nekaj, kar je počakalo to vlado, potem je pa ta vlada ali pa grand capo

ne strahu tam ali svobode, če se tako izrazim, je tudi problematično to, da se gre, če uporabim besednjak ministra te vlade, »treti jajca regulatorju«. Sam osebno menim, neki dve področji, dobro, saj mogoče kakšna agencija, bo kdo rekel, da je sama sebi namen – pa upam, da ni –, ampak so recimo tri, štiri agencije, ki bi morale biti zelo zelo močne in imeti avtonomijo vizavi katerikoli vladi, vizavi katerikoli politiki. Ena je tam na Strossmayerjevi v Mariboru, kjer bom tudi kandidiral, ki se ukvarja s področjem energetike, druga je Akos, tretje še ni, ki bi se morala ukvarjati z zdravstvom, s kvaliteto in naročili, pa še kakšno bi lahko naštel. Tudi Sova bi se morala nekako depolitizirati v tem smislu zlorab in iti v nekem smislu tega, kar naj bi tozadevni organ bolj bil v Sloveniji. je nekako tako narejeno, kot je narejeno, pa tudi to navsezadnje, na kar opozarjajo Zveza potrošnikov Slovenije. Veste, mi smo tudi na tem področju, kar zadeva potrošniško družbo, zelo zelo zadaj. Smo bolj iz tistega vica, ko ješ nekaj slabega, pa pride natakar – se opravičujem natakarjem – pa reče, ali je dobro, pa ti pokimaš, da je dobro. Čim imaš neke probleme, pa bi lahko tudi kakšne družinske ali druge zgodbe o kockastih ekranih in podobno govoril pa o starostnikih pa osebnih izkušnjah. Verjemite, da jih imam na tem področju več kot kolega Koražija – z vsem dolžnim spoštovanjem – hitro zapne. Hitro neke obveze tistim, ki ti pač ponujajo te storitve, so prepolne nekih izgovorov. Tudi če resno gledamo na to, sedaj imamo te zgodbe, evo, ista kvota znotraj koalicije, nabava orožja, oklepniki gor in dol. Jaz sem že večkrat rekel, mi mi bi morali peneze vložiti tako, da smo sposobni shekati napad iz katerekoli strani. In morali biti sposobni shekati elektrodistribucijski sistem katerekoli od sosednjih držav. Pika. To bi se verjetno treba na zaprti seji pogovarjati, pa verjetno se tudi kolega Breznik tu strinja z mano, ki je pač nek govorec tega v SDS. v SDS. Pričakoval bi, če smo že predsedovali Svetu, pa nisem slišal tega, da bi te teme tudi tam odpirali v večji meri.

Ampak ne! Nekaj, kar je bilo pripravljeno, se gre, tako kot ta vlada dela, zlorabiti. Pa tista Pompeo zgodba je bila tudi nekako škodljivo patetična, bila je nek labodji spev odhajajočega politika. Pa tudi na osnovi katere razprave zakonodajnega telesa, ki naj bi določal kurz zunanje politike, se je tisto tam, ob lepem jezeru ob alpskih vršacih podpisovalo. To so vse te neke problematike naokoli, da ne grem tu v neke bolj

Verjetno bi bilo potrebno potem to skupaj brati tudi z Zakonom o medijih, ki bi ga bilo potrebno prilagoditi dejstvu, da živimo v informatični družbi, tudi v luči fake news in podobnih zgodb. Ampak ne; dajmo regulatorju spodrezati krila in dajmo si mi v naših vladnih sobanah prisvojiti še več neke odločevalske moči skozi neke, v osnovi celo neustrezne, organe ali pa zlorabo nekih organov, ki so namenjeni kakšnim drugim zadevam. zadevam. Glede na to, kako je bilo to prešpikano, to ni glih nek – se opravičujem vegetarijancem – srnin hrbet, ki bi ga jaz kot poslanec pojedel. In tak zakon zaradi zaradi teh spornih zadev definitivno ne morem podpreti, se pa nekako zavedam, ja; da tudi na tem področju, kot na tistih naštetih, ko sem govoril, katere močne avtonomne agencije bi morali imeti, čaka politiko ogromno dela, ogromno izzivov v naslednjem desetletju in tudi nek tehten razmislek obstoja neke, po številu prebivalcev in po teritoriju manjše države v zapletenih geostrateških političnih prečenjih. Veste, s Slovenijo primerljive države, nekaj njih je, imajo zelo kvalitetne inštitute; določeni se celo tako imenujejo: inštituti, ki se ukvarjajo z manjšimi državami. Pustimo zdaj metodologijo, kako to kako to definirati. Niti priklanjanje, če hočete, Združenim državam Amerike, niti priklanjanje Višegrajcem, niti priklanjanje določeni kitajski firmi, ker če se malo na področje spoznaš, iz tega, kar se je danes govorilo, se zelo hitro vidi, kdo je polobiran do neke mere in kdo ne. V bistvu ni neke prave poti in zlasti ni prava pot, da se – koliko? – 80 ali 79 dni pred volitvami, nekako poskuša to materijo na horuk, z nekimi spornimi členi reševati in se sočasno potem spet nekako kot izgovor – joj, bomo pa neko kazen plačali. denarja je že politika raznorodna zmetala skozi okno v tej državi, pa včasih je mogoče tudi dobro plačati kazen, da te sreča pamet, tudi če prehitro voziš in tudi v nekih teh primerih. Zaključil bom z nečim, s čim bom težil še bolj v bodoče, če mi bo to dano. V ustavnih parlamentarnih demokracijah vladajo zakoni. Ne vlada Janez Janša, ne vlada kolega Černigoj, ne vladam jaz, ne vlada Suki, vladajo zakoni. Parlamenti so tisti prostori in poslanke in poslanci, parlamentarci, smo tisti odgovorni ljudje, ki bi morali stremeti karseda k optimalni zakonodaji. To, kar je tu na mizi, to dejansko ni. Hvala za besedo.

Vsi vemo, da živimo v času digitalne revolucije, lahko rečemo, v času pete generacije, ob tem, da šesta generacija že zelo trka na naša vrata. Živimo v času, kjer nas digitalna, tudi revolucija, digitalna, tudi revolucija, digitalizacija, spremlja in obkroža na vsakem koraku in brez katere si sploh ne moremo več predstavljati svojega lastnega življenja. Vsi se zavedamo, da novi poslovni modeli spreminjajo globalno ekonomijo ekonomijo in od temu ne moremo uteči, se ne moremo skriti in ne moremo zbežati. V Novi Sloveniji - krščanski demokrati želimo, da do leta 2025 Slovenija postane gigabajtna družba. Tukaj se lahko gremo tudi zahvaliti ministru Marku Borisu Andrijaniču, ki je v tako kratkem času naredil tako velike premike. Tukaj se tudi kaže, kako potrebno je na tem področju še veliko narediti. Moj predhodnik je kazal, koliko obširen je ta zakon, kazal je to, kako bi se reklo, v hard v hard core obliki, jaz bom pokazal v času današnje družbe, zame je 400 strani tukaj notri. Čisto malo v korak s časom, da si lahko tudi mladi malček predstavljajo. Mene veseli, da se bo veliko teh zakonov uskladilo z evropsko direktivo. Po drugi strani sem pa žalosten, ko pogledam dvorano, verjamem, da veliko mojih kolegic in kolegov spremlja to po televiziji, ampak v dvorani nas je bore malo. Mogoče je tudi to nek prvi pokazatelj, da da ta zakon je dober, da ta zakon nima veliko slabih lastnosti, ker če ne, bi se tukaj na drugi strani trlo mojih kolegic in kolegov. To pa tudi mi kaže sam dnevni red razpravljavcev, ki se iz minuto v minuto zelo zelo krči in mislim, da nas je že manj kot ducat. To se pravi, minister, iskrene čestitke, da ste v tako kratkem času pripravili tako dober zakon. Ampak gremo lepo po vrsti. Svojo razpravo bi rad razčlenil v dva dela in moramo se zavedati, da so bile včasih spremembe lahko na stoletni ravni, potem se je ta razvoj začel razvijati, so postale spremembe na 10-letni ravni. Jaz sem tudi to začutil mogoče v dobi računalništva, spremembe na letni ravni, ampak sedaj sedaj lahko vidimo spremembe na dnevni bazi. In s strani zakonodajalca, kar smo mi v tej cenjeni dvorani, temu napredku slediti v tako hitrem galopu je nemogoče in prvo, kar si moramo tukaj priznati, je, da je temu napredku s strani zakonodaje zelo težko slediti. Zaradi tega zelo težko razumem nekatere besede svojih predhodnikov, ki bi radi še malček posedeli pa o tem razpravljali, seveda razpravljali v krogu okoli Najevske lipe, še kakšno študijo naredili, koga plačali in potem nič naredili, kar smo to že velikokrat v preteklosti tukaj tudi dosegli. Samo če malček pogledamo v zgodovino, malček pogledamo sosledje, lahko ugotovimo, je Ministrstvo za javno upravo pripravilo predlog zakona že leta 2019. Takrat se je tudi začela javna razprava s predhodnim zbiranjem mnenj; to se pravi, sledila je javna objava predloga zakona na portalu E-demokracija 28. 8. 2020 in drugič 14. 4. 2021. To se pravi, da ni bilo razprave, da ni bilo omogočeno mnenje. Iz teh podatkov, ki jih imam tukaj, menim, da je bilo vse to omogočeno, seveda me lahko prepričate o nasprotnem. In nenazadnje, tukaj bi bi rad še enkrat pohvalil samega ministra, da celotna dokumentacija, celotno gradivo z vsemi deležniki je na začetku vodilo Ministrstvo za javno upravo in šele ta prenos se je zgodil s 1. 1. 2022. To se pravi, da minister ta zakon v manj kot enem mesecu zagovarja, kar je tudi pohvale

kolega Möderndorferja zelo dobro razumel, ko je povedal, da je ta celoten proces potekal tudi že v preteklosti. Da ta celotna dokumentacija, ki je zelo obsežna, ki jo je tudi pokazal, se je od prej do sedaj zelo malo spremenila. spremenila. To se pravi, moje cenjene kolegice in kolegi na nasprotni strani, to, da niste imeli časa predelati materije, da niste bili seznanjeni s samo materijo, ne more biti res. In teh popravkov je bilo v bistvu zelo malo. Seveda nadaljuje potem, da so ti popravki majhni, popravki so za njega ključni, ampak če jih je malo, potem jih lahko hitro predelaš, vsaj tako sem jaz njega razumel. To se pravi, vsi argumenti: premalo časa, nepoznavanje materije tukaj izplahnejo, jih ni oziroma je samo sprenevedanje in neznanje. Potem v tem sodobnem času, da se o vsem ne strinjamo tudi v tem cenjenem zboru, je v sodobni družbi vsaj po mojem osebnem vedenju dobro, celo dobrodošlo, saj to pomeni nenazadnje demokracijo. Drugače, ko si lahko razmišljal sam enoznačno,

Tukaj poudarjam in se bom pohvalil, da se poskuša vse evropske direktive nekako posodobiti s časom, da bo tudi Slovenija do leta 2025 postala gigabajtna družba. Sam zakon posega zelo natančno v kar nekaj zadev, spodbuja povezljivost in uporabo zelo visoko zmogljivih omrežij, potrošnikom se olajšuje zamenjava ponudnika storitev, saj bo zamenjava ponudnika za končnega uporabnika odslej brezplačna. Zagotavlja se cenovni dostop širokopasovni dostop do interneta, ki bo omogočil uporabo širokega nabora storitev, kot so spletno bančništvo, storitve eUprave, video klicev vsem potrošnikov, ne glede na njihovo lokacijo in dohodek, vzpostavil se bo sistem javnega obveščanja ali alarmiranja s pošiljanjem opozoril države na njihove mobilne telefone v primeru naravne nesreče ali drugih izrednih razmer, na njihovem območju bomo lahko reševali življenja ljudi. To so pridobitve, ki jih osebno in tudi v Novi Sloveniji podpiramo, in teh pridobitev ni konec, ampak se nadaljujejo. Operaterjem se bo zagotovila večja regulativna predvidljivost in posledično večja varnost, predvsem zlasti v 5G povezljivosti, krepi se varnost komunikacijskih omrežij in storitev z naborom orodij EU za kibernetsko varnost in še in še bi lahko naštel. Sam zakon, ki ima veliko členov, bi lahko razdelili zagotavljanje dostopa do zelo visokih omrežij in njihova uporaba za vse državljane in podjetja v Evropski uniji, potem imamo večjo varnostno omrežje in storitev, od 113. do 124. člena, več pravic za uporabnike, od 183. člena do 209. člena, in še bi lahko našteval. Zakon je res obsežen, ampak mislim, da je zadnji čas, da ga sprejmemo. Zakaj? Zaradi tega, ker na tem področju gre zelo hitro hitro mimo nas in mislim, da si tudi kot neka resna država kaj takega ne smemo privoščiti. Zelo dobro sem poslušal prejšnje razpravljavce in zelo poglobljeno v materijo niso zahajali, predvsem so veliko balasta povedali, ki je bilo zelo zelo poslušljivo, mogoče celo predavateljsko za kakšno učno uro v kakšni učilnici, vsebine je pa bila malo, pa veliko strašenja.

volitvami to področje uzurpirali in si ga bomo potem tudi po volitvah prisvojili. Tukaj sem celo zasledil kanček napovedi, da mogoče sedanja koalicija zna uspeti, zmagati na naslednjih volitvah in to bi bila tista največja – kako bi se reklo – prepadenost drugega dela dvorane: kaj pa če … Tako hvala za ta kompliment, da vidite v nas resnega partnerja, ki na naslednjih volitvah lahko tudi zmaga. Zavzemamo se tudi v tem zakonu za aktivnejše upravljanje radijskega spektra. Sam sem edini, ki je v tem mandatu tega cenjenega državnega zbora predlagal spremembo medijskega zakonika, to se pravi, predlagal sem spremembo 77. člena, tukaj je bila sprejeta sprememba z veliko večino in z nobenim glasom proti, kjer se je z lokalnim radio statusom omogočilo prijaviti za DAB+ omrežje in tukaj je bil narejen velik korak naprej, da se neke majhne radijske postaje z dodatnim statusom ni v štartu omejilo in jih izločilo v nadaljnjih korakih razvoja sam prihajam z območja Ilirske Bistrice, ki je blizu meje, kjer se pokrivajo radijski signali hrvaških in italijanskih mrež, kjer doma, ko odprem radio, več poslušam italijanske programe in se učim italijanščine oziroma hrvaščine kakor slovenščine. Če bi želel mogoče poslušati zjutraj enega zelo znanega spikerja na Radiu 1, ga v svojem avtomobilu na poti v Ljubljano ne morem, ker več ali manj poslušam italijanske programe in ta DAB+ to rešuje, za kar sem izredno hvaležen, še enkrat, da ste v taki večji meri to tudi podprli v samem državnem zboru. Za konec Za konec bi pohvalil ministra in seveda bom glasoval za to in se že v nadaljevanju veselim nadaljnje razprave, cilj Nove Slovenije - krščanski demokrati, da do leta 2025 Slovenija postane gigabajtna družba. Pri gradnji optičnih omrežij si želimo zasledovati najvišje cilje Evropske unije, saj se internetni promet eksponentno povečuje in na podlagi vedno večjih potreb pa je potrebno spodbuditi privatni sektor, da pravočasno gradi zanesljiva omrežja največje prepustnosti. Kar se pa tiče

nazaj fasal ta zakon, vi pa sedaj govorite, kot da bi najmanj že desetletje delal na tem. Kar se pa tiče predavanj in ne predavanj gor in dol. Naloga poslancev ni … Vas bom citiral, »bi lahko našteval«. Mi nismo naštevalniki, mi moramo materijo prebrati, jo razumeti in se o njej pogovarjati. Vsebinsko se bom pa potem o njej lahko pogovarjal, ko bo na vaši strani kdo, ki bo to res prebral pa razumel. Pa če bo Nova Slovenija v naslednjem sklicu Državnega zbora, upam, da boste prišli iz te faze, da niste trotel bobon, ki vse berete z računalnika ali kar vam strokovci pripravijo. Zgolj toliko na kratko. Vi mene prc, jaz vas. Hvala.

pot tega zakona do Državnega zbora dolga. Ja, res je bila dolga. Predolga. Seveda pa ni povedal, zakaj. Ni povedal, zakaj. Namreč, ko sem odhajal z Ministrstva za javno upravo marca 2020, je bil ta zakon praktično napisan, bolj ali manj tudi usklajen. Kaj se je potem zgodilo? Kot bi rekel kolega Černigoj, potem so pa malček posedeli. Kaj se je dogajalo leta 2020 do konca leta 2020, ko se je, to je nekako razumljivo, zakon vendarle še pilil in dokončeval, ampak to je bilo še v letu 2020. Potem so prišle iz Evropske unije grožnje s sankcijami zaradi neimplementacije evropske direktive. Potem, kolikor mi je znano, je takrat predsednik Vlade ukazal, da je treba do 30. junija 2021 ta zakon sprejeti na Vladi. In to se je tudi zgodilo. Sicer kolikor vem, je bilo celo tako, da so se so se stvari še v njem še spreminjale, celo na poti z vladnih odborov na Vlado, ampak to niti ni tako pomembno. Takrat je bil zakon praktično usklajen in sprejet na Vladi. Sedaj pa, kaj se je potem dogajalo z njim, da smo na pragu tega, da smo praktično že v postopku pred tožbo, najbrž ni treba posebej poudarjati, kaj to pomeni. Gre pa tukaj v teh primerih za milijonske kazni. Glede na to, da sem bil ves čas nastajanja tudi samega delovnega gradiva tega zakona nekako seznanjen z njim, mu v osnovi niti ne bi mogel nasprotovati, saj so bile praktično v njem povzete rešitve, o katerih smo se dogovarjali z mnogimi deležniki tako znotraj samega ministrstva medresorsko in tudi z zunanjimi deležniki. Ampak seveda potem se vselej pri tej vladi zgodi nekaj: v zadnjem hipu potem priletijo v predloge zakonov še stvari. V tem primeru dejansko, če gledamo na obseg, minimalne, ampak zato toliko pomembnejše. In zato potem razpravljamo seveda o motečih elementih zakona, ki je iz osnove bolj ali manj dejansko sprejemljiv in mu tudi kakšnih večjih zamer ni pripisati. O varnostnem vidiku oziroma določanju ponudnika z visokim tveganjem, to je kolega Möderndorfer plastično in in podrobno razložil, res je, da takrat, ko je to delovno gradivo bilo praktično nared, tega tega področja v samem osnutku zakona še ni bilo. Namreč, malo pred tem je Vlada ustanovila Upravo za informacijsko varnost in ta uprava je bila zadolžena, da ta vidik obdela in da se na podlagi njenih strokovnih ugotovitev zakon ustrezno dopolni. Povem pa vam, da boste imeli, pravzaprav niti ne vi, ampak da bo imela prihodnja vlada težave zaradi tega zakona, če bo sprejet v taki obliki. Naj takoj povem, da seveda nisem kakšen odvetnik direktorice Akosa, saj morda je komu znano, da sva bila pravzaprav v v nekaterih stvareh precej vsaksebi, lahko bi rekel, da sva si bila nekoč tudi v laseh. Torej ne gre za to, da bi branil sedaj direktorico Akosa. Govorim pa o sami inštituciji agencije. In kolikor mi je znano, je Direktorat za komunikacijska omrežja pri Evropski komisiji že dvignil obrvi zaradi teh vnesenih določil o pogojih za razreševanje direktorja ali direktorice Akosa, vseeno, kdorkoli že pač bo, saj nihče ni večno tam. Lahko vam rečem, da je Direktorat za komunikacijska omrežja izredno občutljiv na tem področju in da sem po parih javnih izjavah oziroma kritikah na račun direktorice Akosa hitro prejel klic iz Bruslja in se tudi kot minister moral zagovarjati, da posegam v samostojnost in neodvisnost agencije. Pa nisem posegal, nikakor nisem govoril o politiki oziroma nalogah samega Akosa, šlo je za kakšne načelne zadeve. Tako občutljivo področje je to, ta neodvisnost, avtonomnost agencije, in verjemite, da to določilo v zakonu, da se direktorja razreši, če Akos ne odloča v zakonsko predpisanih rokih, ne bo šlo skozi. Ne bo šlo skozi. Ne bo. In težave bo seveda imela prihodnja vlada, saj jih ne boste imeli vi. Ta zakon tako ali tako ne more biti sprejet pred aprilom. To vsi vemo. Če že govorimo o tem, da dolgo traja, bo pa še malo trajalo, ker poteka trimesečna notifikacija in v tem času zakona pač ni možno sprejeti v Državnem zboru. Kje sta zdaj ti dve leti, žal, zamujeni, ker v lanskem letu bi pa ta zakon zanesljivo lahko spravili pod streho, ampak zdaj smo tukaj in bo pač treba še malo počakati. Ali bo možno to aprila sprejeti ali ne, ne vem, bi pa seveda v vsakem primeru že zaradi teh groženj s sankcijami bilo treba nekaj storiti, ker če zakon v tem mandatu ne bo sprejet, vemo, kaj to pomeni. Pomeni vse na novo, pomeni še – kaj? Dobrega pol leta ali pa eno leto. Takrat pa bodo deževale te milijonske kazni. Zato bomo vsekakor v nadaljevanju tega postopka skušali argumentirano vas prepričati, da določene stvari v tem zakonu spremenimo, zato da bo šel ta zakon skozi, ker bo šlo v nasprotnem primeru dejansko na škodo države in na škodo, seveda, proračuna.

kar na daleč vidne spore, na primer, med mano kot ministrom takratnim in direktorico agencije Akos, mi pa nikoli ni prišlo na pamet, da bi vmes predlagal spremembo zakona v smislu, da se spremenijo kriteriji oziroma da se spremeni postopek razrešitve direktorja ali direktorice. Tudi to bo seveda naletelo pri Direktoratu za komunikacijska omrežja v Bruslju na velike težave. Namreč, da bi direktorja ali direktorico kar Svet razrešil, ne bo šlo skozi. Veste, v preteklosti, mislim, da je bilo leta 2019, če se ne motim, je Svet Akosa predlagal razrešitev direktorice Akosa. Pripravil je predlog, veste, ampak predlog je bil na tako trhlih nogah, na tako trhlih nogah, tako slabo pripravljen, da ga sploh nisem poslal na vlado. Ker smo natančno vedeli, da bi v primeru, da bi Vlada zaupala Svetu in to tudi sprejela, da bi seveda zabredla v velike težave, ker je bil pač enostavno preslabo in premalo utemeljeno pripravljen. Ampak, nikomur takrat pa ni prišlo na pamet, da bi spremenil celoten postopek in da naj kar Svet sam razreši direktorja ali direktorico. kakorkoli se bodo že v prihodnje imenovali člani, članice tega sveta, pa marsikaterega drugega, vi veste, da vselej nekako ima, vsaj na daleč, če ne na blizu, prste vmes politika. To je vsem skupaj popolnoma jasno in seveda v takih razmerah Svet lahko popolnoma politično reagira in razrešuje direktorico ali direktorja, s čimer seveda spet dodatno povzroči težave. Opozarjam vas na to budno oko, ki nas na tem področju, kar zadeva avtonomnost, neodvisnost regulatorja, res, res spremlja nenehno in veste, da so v takih primerih lahko tudi sankcije precej boleče. Zato mislim, da je pametno, da se te stvari iz predloga zakona izčistijo in da pač naj ostane zaenkrat stvar takšna, kar zadeva imenovanje ali pa razloge za razrešitev, kot je. Ja, res je daljša pot, res je težko, tudi če se izkaže, da je v kakšnem primeru potrebna zamenjava, ampak ta pot mora biti z nekimi strokovnimi podlagami, odločitev mora biti strokovna, seveda nikakor pa ne politična. Torej naredite, minister, ki ste seveda zdaj nosilec tega zakona, kar je paradoks, v zakonu je še vedno nosilec Ministrstvo za javno upravo. To bi se dalo v tem času vmes vendarle spremeniti, če je bil strateški pogled te vlade takšen, da je že na začetku strateško vedela, da bo ustvarila to službo za digitalizacijo, ali pa je to bilo samo en preblisk neko popoldne, pa se je nekdo spomnil, bodi služba in je bila, zdaj imamo pa tukaj zmešnjavo po Zakonu o vladi. Seveda je zmešnjava in to je treba v zakonu tudi ustrezno popraviti, ker pač ne more biti Ministrstvo za javno upravo, kljub temu da je pripeljalo zakon na prag parlamenta, ne more biti zdaj nosilec, če zakon pravi drugače.

Jaz sem res, kot je omenil, mislila, da je danes praznik, ampak če pogledaš vsebino tega zakona, kaj kmalu ugotoviš, da temu ni tako. Danes tudi ta razprava v tem državnem zboru kaže na vse to in ko je danes kolega Černigoj povedal, da pogreša večjo razpravo poslank in poslancev, se na tem mestu tudi njemu pridružujem. Ja seveda, saj kot če bi bila jaz na drugi strani kot koalicijska poslanka, bi po vsej verjetnosti izjemno težko zagovarjala takšen zakon, ki ga imamo danes na mizi, kajti toliko pripomb, kot smo dobili, se vprašaš in se res potem začneš poglabljati v zadevo in kaj kmalu ugotoviš, da so so vsi ti argumenti, ki jih navajajo v bistvu vsi deležniki, zelo na mestu. Seveda koalicijski poslanci težko zagovarjajo tudi to zgodbo, sicer v nadaljevanju bo moj kolega povedal nekaj zadev s tega stališča. Gospod Černigoj, kolega, je začel tudi s tem, kdaj je bil sprejet ta osnovni zakon. Osnovni zakon je bil sprejet leta 2012, potem sta sledili dve manj zahtevni spremembi, leta 2013 in leta 2015, in najpomembnejše, na kar je pozabil, leta 2017 je bila sprejeta obsežna novela kolega takrat ni bil v Državnem zboru ‒, s katerim smo prenesli direktivo z namenom uvedbe ukrepov, ki bi pripomogli k znižanju stroškov izgradnje visokohitrostnih komunikacijskih omrežij. S tistim zakonom se je uredilo tudi področje nadzora in obdelave osebnih podatkov ter varstva zasebnih in elektronskih komunikacij, odpravljale so se nedoslednosti glede razmejitve pristojnosti med Akosom in Svetom za radiodifuzijo v postopku dodeljevanja radijskih frekvenc, rešile so se tudi povečanje pristojnosti sveta agencije. Smo pa tudi Socialni demokrati že takrat opozarjali, da zaradi hitenja prenosa direktive v izogib morebitnim grožnjam Evropske komisije zaradi neprenesene direktive ne smemo prezreti tistih rešitev, ki niso vezane na prenos direktive, a med strokovno in zainteresirano javnostjo je prineslo več nesoglasij, ki bi pač prinašalo več nesoglasij in rešitev. Ob tem še želela opomniti, da je leta 2014 Ustavno sodišče razveljavilo kar eno celo poglavje, ki se je nanašalo na hrambo podatkov, in odločilo takrat, da se morajo vsi pridobljeni podatki na podlagi takrat 163. člena zakona nemudoma uničiti. Toliko v tem prvem delu. Zakon je, kot smo sami ugotovili, tisti, ki smo si ga pogledali in prebrali, zelo obsežen, 414 strani zahtevnega branja tako po vsebini, tako po terminologiji, ob tem pa sledijo tudi še določeni pravilniki. pravilniki. Jaz na koncu koncev berem te zadeve še vedno v trdi obliki, v tiskani obliki, si natisnem, kajti le tako lažje potem tudi vso zadevo preučim, nekateri kolegi uporabljajo že te medijske komunikacije, ampak na koncu koncev zadevo je treba pogledati zelo natančno in moram reči, da sem si to zadevo zelo pogledala. Ob tem so me pa zbodle najbolj te pripombe, ki so jih podali, ampak vseh teh pripomb ne bom danes naštevala. Dotaknila se bom zgolj Agencije za komunikacijska omrežja in storitve v Republiki Sloveniji, ki nas je opozorila, da je na Vlado in tudi vse ostale deležnike naslovila dve obsežni pojasnili, da predlog zakona, ki je v obravnavi, vsebuje posamične določbe, s katerimi agencija ni bila seznanjena, čeprav pa te določbe korenito posegajo v pristojnost in neodvisnost njihovega delovanja. Mislim, da se takega načina posluževanja sprejemanja zakonodaje v Državnem zboru kar dobro spomnimo predvsem v tej vladi, kajti v usklajevanju je ena vsebina, v proceduro pa pride vse kaj drugega – ozirom kako smo že govorili pri PKP zakonih – imamo podtaknjence in tudi tukaj pri tem bi lahko skoraj o tem govorili. Agencija sicer pojasnuje, da kot regulatorni organ z ukrepi, ki jih sprejema, posega v delovanje več trgov in deležnikov, ki so v večinski lasti države. Agencija mora biti z zahtevami evropskega pravnega reda neodvisen regulatorni organ, neodvisnost in samostojnost pa sta bistvena, zakon pa v skladu z Evropskim zakonikom o elektronskih komunikacijah in tudi ostalimi predpisi. Zato, minister, tako tako kot sem navedla v predstavitvi stališča poslanske skupine, še enkrat sprašujem: Ai je zakon skladen z evropskimi predpisi? Kajti neodvisnost regulatorja s strani Evropske komisije je izrecno zahtevana še pred implementacijo posameznih delov v nacionalne pravne rede. Zakaj navajam to, zakaj opozarjam na to tematiko? Ker nas kot Slovenijo, kot smo že rekli, lahko doletijo kazni, če ne implementiramo direktiv, ampak kazni nas doletijo tudi takrat, kadar napačno implementiramo direktivo v naš pravni red. In ja, kršitve v tem pravnem redu, če ga kršimo, znašajo vrtoglave zneske, dnevno več tisoč evrov za vsak dan kršitve, ob tem pa je tudi kazen odvisna od teže kršitve. Zato še enkrat – kje smo? Ali predlagani zakon sledi postopkom tehnične notifikacije pri Evropski komisiji? komisiji? Prav tako bi se še dotaknila te neodvisnosti in tega imenovanja direktorja. Svet zavoda bo neposredno razreševal direktorja. Ne vem, pozabljamo, da so regulatorji samostojni in neodvisni in tu res imam velike velike težave. Ob tem pa bi želela tudi opomniti, da bo zanimivo slišati oziroma prebrati tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe, saj nas še na to tudi opozarja Inštitut za primerjalno pravo, ali je zakon, ki ga predlagate, skladno z ustavo. Kajti z vidika procesnih jamstev, postopkov, določitve dobaviteljev z visokim tveganje, zlasti z vidika enakega varstva pravic, se postavlja velik vprašaj. Prav tako z vidika podjetništva oziroma svobodne gospodarske družbe, o kateri smo v zadnjem času izjemno dosti govorili, prav tako pa z načela splošne enakosti. v tem zakonu je kar vrsto težav oziroma opomb in se res postavlja vprašanje, kje smo. Ali s sprejemom tega zakona ne bomo naredili še več škode, kot je potrebno? Na tem mestu pa bi se še dotaknila oziroma imam za ministra vprašanje. Glede na to, da v splošnem stanju Sektorja za elektronske komunikacije v Republiki Sloveniji navajate, da je v letu 2019 v Sloveniji pokritost po gospodinjstvih s tehnologijami elektronskih komunikacij na ruralnih področjih, kjer se dosega 59,7 procenta, kar 7,4 odstotnih točk boljše kot znaša povprečje Evropske unije, me res zanima, od kod ta podatek. Kajti mene skrbi, poznam območje Pohorja, ogromno območij na Pohorju, del naselja Smolnik, Šumik, vse tja do Klopnega vrha, to so popolnoma nepojkrita območja s signalom. Da ne govorim še po vsej verjetnosti o Gorenjski, Dolenjski, tega toliko ne poznam, poznam pač to in to bi bilo res zanimivo slišati, kajti po moji presoji se soočamo z ne tako dobrim podatki, kot so prikazani. V kolikor pa so, me pa zanima, od kod ti podatki, ki so pridobljeni. Jaz tega zakona absolutno ne morem podpreti. Še enkrat, zelo zelo zanimivo bo prebrati mnenje Zakonodajno-pravne službe. Ne bom rekla zgolj samo, ali je zakon skladen z direktivami, ampak ali je zakon skladen z ustavo, kajti to je izjemno pomembno. Sami vemo, da če bo prišel v nadaljnjo pot ta zakon, da bo dobil danes dovolj podpore, se mi pa še enkrat postavlja vprašanje, ali ga bo sploh v nadaljnjem postopku možno uskladiti z našim pravnim redom in ustrezno tudi z direktivo. Hvala lepa.

osnovno tematiko te zakonodaje, da mora biti tehnologija v službi človeka in je človek v službi tehnologije in seveda, da edina stalnica so spremembe v našem življenju. področje te zakonodaje je bilo ugotovljeno že v letu 2019 oziroma že prej, ko ni bila ta vlada, da ga je najbolj smiselno urediti z novim zakonom. Ker namreč področje varnosti na komunikacijskih tehnologijah je področje, ki se tudi hitro ureja na področju Evropske unije, in direktive, ki jih je že prejšnji zakon, sedaj veljavni zakon, bil dolžan vnašati v zakonodajo, so bile obsežne. Zato je današnja razprava, ki je zgolj politična, mogoče celo nepotrebna, saj je v teh dneh kar tretji oziroma četrti zakon, kjer je bila zahtevana širša predhodna razprava, preden pridemo na odbor, kjer lahko sodelujejo tudi strokovnjaki, vedno rezultat teh naših političnih posvetov, če tako lahko rečem, je bila, ali je bil zakon že pripravljen pred to vlado ali je pa zakon tako dober, da je usklajen s tudi širšo javnostjo. Pri tem obsežnem zakonu pa je danes glavni poudarek na tako imenovani varnosti, ki je vnesena predvsem v smislu, kako mora država poskrbeti za varno komuniciranje državljanov. Ker namreč tehnologija je vedno pred državo. Velike korporacije, ki proizvajajo komponente, tako tehnološko opremo kot elektronsko opremo v smislu hardvare, softvara, je vedno pred tistimi, ki naj bi to nadzirali. Če vemo, kako je doma, ko želimo otrokom dati možnost, da se poslužijo te tehnologije in obstajajo določeni elementi, kako otrokom nekaj preprečimo, je vedno dobro, če tudi sami preverimo. In tako je tudi v smislu države; se pravi, tehnologija je dorečena, standardi naj bi bili dorečeni na ravni tudi Evropske unije. Vendar si mora država za svojo popolno suverenost na tem področju kibernetske varnosti tudi zagotoviti svoje ukrepe. In to je tisto, kar je za nekatere sporno. Zanimivo je, da so nekateri, po mojem mnenju, podlegli prepričanju velike družbe, da sedaj se bodo pa kar umaknili, zaradi te zakonodaje pa bodo morali zapustiti slovenski trg. Če bodo zapustili slovenski trg zaradi svojih dejanj, bodo zapustili celoten evropski trg. To pa jim verjetno ni v interesu, ni tudi Evropi v interesu. Bo pa treba narediti spremembe, predvsem v smislu transparentnosti tehnologije, kaj smemo kaj smemo narediti, kaj moramo narediti, kaj smo dolžni narediti. Država Slovenija omogoča in spodbuja vso implementacijo visoke tehnologije, hkrati pa se kot država zavedamo, da smo na tem področju ranljivi, ker lahko nekdo samo … Vemo, kako je bilo, smo že pred časom na to temo imeli razpravo, ko nekdo na daljavo iz druge države, tretje države malo popravi parametre na, recimo, vodovodnem sistemu. Hvala bogu je takrat ‒ kdo opazil? Človek. Fizično na Floridi ali kje je že bilo to, je opazil operater, tisti nadzornik, mogoče hišnik po domače povedano, da se tam nekaj spreminjajo parametri. No, in tako je približno lahko tudi, klasično in plastično povemo, v tem primeru. Ne gre nikakor za politični nadzor, ampak gre za odgovornost države; odgovornost države do svoje suverenosti, da pri vsej tehnologiji, ki obstaja, lahko tudi ima vzvode in pravilne mehanizme. Nič drugega.

Toliko konkurenčnosti, ki jo je povzdignila, toliko spodbude na gospodarskem področju, ni bilo narejene že leta in leta. Poslušamo od poslanca doktorja profesorja, da zakon mora vladati. Poglejte; zakon, če ga ljudje ne upoštevajo, če ga vlade ne izvršujejo, je mrtva črka na papirju. Kolega Černigoj bi rekel, elektronski zapis na mediju. na mediju. Zakon da podlago za nas, državljane. Ko gre pa za zakon na področju varnosti, recimo, je pa vlada tista, ki potem izvršuje. Vedno se vrtimo v krogu: zakon, ni zakonito, vlada, odloki. Temelj za Vlado je zakon. In potem ko je zakon sprejet na demokratičen način, potem ima Vlada vse vzvode in mora to izvajati. Potem ne gre za nobeno vladanje, ampak gre na podlagi osnovnih meril, ki jih je zakon predpisal. Ne vemo, kaj nas vse čaka na tem področju, tudi kaj bo Evropa naredila. Smo na točki, ko tudi Evropa vsak dan govori, kibernetska varnost je trenutno najbolj pomembna varnost. Pehotni napad, hvala bogu, upam, da ga nikoli več ne bo na svetu. Kibernetski je pa lahko čez sekundo. Samo to je tisto, ko se mora Evropa, katere del smo, in Slovenija zaščititi. Hvala lepa.